Kolegice i kolege nastavljamo sa radom. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 614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 S nama je predstavnik predlagateljice zamjenik ministra Ratomir Ivičić sa suradnicom. Da li uvodno želite zamjeniče? Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Dozvolite nekoliko uvodnih rečenica uz prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu s konačnim prijedlogom zakona. Važećim Zakonom o pružanju usluga u turizmu, "Narodne novine" br. 68/07. i 88/10., uređeni su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu. S obzirom da je s 01. siječnja 2014. godine prestao s radom Državni inspektorat slijedom izmjena i dopuna Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, Ministarstvo turizma preuzima u nadležnost obavljanje inspekcijskih poslova u području pružanja usluga u turizmu osim nadzorom nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda koji su utvrđeni u djelokrugu Ministarstva financija. Prošli tjedan Hrvatski sabor je usvojio Zakon o turističkoj inspekciji kojim bi se unutar Ministarstva turizma ustrojavale turističke inspekcije. Ovim prijedlogom zakona mijenjaju se odredbe koje se odnose na provođenje inspekcijskog nadzora, ali i određene izmjene koje se odnose na poboljšanje poduzetničkog okruženja. Predlaže se da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pružanju usluga u turizmu provode nadležni turistički inspektori Ministarstva turizma, da se Zakonom o pružanju usluga u turizmu više ne propisuje nadležnost za nadzor nad pružanjem neregistriranih usluga u turizmu, odnosno poštivanjem zabrane javnog oglašavanja ili reklamiranja neregistriranih pružatelja usluga. u zakonu se predlažu i dvije iznimke. Ujedno se predlaže iznimka koja bi olakšala poslovanje pravnim i fizičkim osobama, domaćim i stranim da za pružanje usluga iznajmljivanja plovila i smještaja gostiju na plovilima, ako ih pružaju sukladno posebnom propisu iz nadležnosti ministarstva nadležnog za pomorstvo koji uređuje uvjete za bavljenje tih usluga, ne moraju ishoditi i rješenje uredbe Državne uprave za pružanje tih usluga sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, pojednostavljuje se postupak. I još su dvije iznimke. Briše se jedan od uvjeta za obavljanje poslova voditelja poslovnice turističke agencije i to uvjeta da ima dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim drugim odgovarajućim poslovima u turizmu jer je navedeno ocjenjeno ograničavajućim, prvenstveno za mogućnost samozapošljavanja. I još jedna iznimka. Propisuje se da iznimno turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta te usluge može pružati i u prostoru stambene namjene jer je isto ocjenjeno ograničavajućim prvenstveno kod samozapošljavanja, a ujedno se omogućava razvoj novih vrsta turističkih usluga i proizvoda prema zahtjevima i interesima turista. Hvala lijepo. Hvala i vama. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Izvolite kolega Beus, Odbor za turizam. gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, gospođo pomoćnice. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora na 28. sjednici održanoj 11. veljače 2014. godine razmotrio je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu s konačnim prijedlogom zakona i to na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo. Napominjem da su u radu sjednice sudjelovali i predstavnici granskih udruga, Hrvatske udruge putničkih agencija, Udruge nezavisnih putničkih agencija i Zajednica putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Predstavnik predlagatelja uvodno je pojasnio razloge donošenja predmetnog zakona po hitnom postupku kao i sam sadržaj izmjena i dopuna zakona. U raspravi koja je uslijedila izneseni su sljedeći stavovi, prijedlozi i sugestije. Imajući u vidu gospodarsku situaciju u zemlji svi sudionici sjednice podržali su intenciju predlagatelja o poticanju samozapošljavanja napose mladih i nezaposlenih osoba. također je istaknuto da mjere kojima bi se to potaknulo moraju biti usuglašene s predstavnicima struke i donijete sustavnim pristupom kako bi se izbjegle eventualne negativne posljedice njihove primjene. Donošenje po hitnom postupku zakona kojim se omogućuje poslovanje Internet agencija dvojbeno je i nije usuglašeno s predstavnicima strukovnih udruga. Omogućavanje otvaranja Internet agencije ispunjava određene pretpostavke da se u uspješnu mjeru samozapošljavanja ali obzirom da je riječ o novom modelu poslovanja na hrvatskom turističkom tržištu moramo biti jako oprezni u smislu poštivanja načela europskog tržišta u vidu zaštite potrošača, zaštite kadrova, održivosti radnih mjesta i ravnopravnog tržišnog natjecanja. Izražena je i zabrinutost i oko omogućavanja poslovanja agencija u stambenom prostoru te su kao mogući rizici navedene nelojalna konkurencija u odnosu na turističke agencije koje posluju u poslovnom prostoru i pri tome snose sve odgovarajuće popratne troškove, potom opasnost od neadekvatnog osiguranja putnika i naplate poslovnih aktivnosti, neadekvatnosti pružanja usluga te problem nedovoljnog broja inspektora za provođenje kontrole poslovanja i nadzora takvih agencija. Istaknuto je da po pitanju poslovanja Internet agencija ne postoji jedinstvena praksa u državama članicama EU jel u državama gdje su liberalniji uvjeti otvaranja poslovnica uobičajeno su vrlo strogi uvjeti zaštite potrošača. U državama u kojima su stroži uvjeti za otvaranje poslovnica i njihovo vođenje ovi drugi uvjeti su nešto liberalniji. RH je malo tržište koje može opstati isključivo ukoliko njen smještaj ima visoki rejting a njena usluga visoku kvalitetu. Trenutno u Hrvatskoj imamo oko tisuću turističkih agencija koji zapošljavaju oko 4 tisuće ljude i generiraju oko dvije milijarde eura prometa. Poslovanje tih agencija kao i posao ljudi koji u njima rade ne smije ni na koji način biti ugroženo. Iznimno je važno da domaće turističke agencije posluju kvalitetno jer je šteta koja može nastati lošim posredovanjem nešto što nepovratno utječe na rejting i percepciju slike o Hrvatskoj kao destinaciji kvalitetne usluge. Istaknuto je da se ne smije dozvoliti nekontrolirana i potpuna liberalizacija i deregulacija koja će dozvoliti svima da se bave svime jer to može rezultirati potpunim kaosom sustava kakvome smo svjedočili prije desetak godina kao i nemogućnošću da se onima koji krše u zakonu uđe u trag. Vezano uz pitanje izmjene postojećeg zakona u kojem se do sada za voditelja poslovnica tražilo dvije godine radnog staža novim zakonskim prijedlogom to bi se potpuno ukinulo. Većina sudionika sjednice tome se suprotstavila naglašavajući da se to potpuno kosi s načelom poticanja izvrsnosti u poslovanju turističkih agencija kao najboljeg načina zaštite potrošača i podizanja kvalitete pružanja usluga koje je Odbor za turizam preporučio još u lipnju prošle godine.

ponekad su putem volontiranja, rada u inozemstvu, honorarnim radom i drugim načinima prikupili relevantno iskustvo potrebno za obavljanje navedenog posla. Nastavno na sve navedeno u raspravi koja je provedena na odboru predloženo je da se po završetku turističke sezone 2014.godine prezentiraju egzaktne brojke i efekti poslovanja ovakvog modela internetskih turističkih agencija kako se predlaže da se osnuju kako bi takvo izvješće bilo podloga za trajno rješavanje ovoga pitanja u novome zakonu na kojem radi Ministarstvo turizma. Sukladno iznesenim i sučeljenim predlagatelja, članica i članova odbora te predstavnika strukovnih udruženja predložena su dva amandmana na prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Prvim amandmanom se uređuje da Internet agencije mogu pružati usluge i iz prostora stambene namjene ali pod uvjetom da u njemu ima prebivalište voditelje poslovnice te da Internet agencije pored voditelja mogu kao specifičan oblik mogu zaposliti najviše još jednu osobu. Drugim amandmanom se za jedan od uvjeta za voditelja poslovnice definiraju dvije godine radnoga iskustva. Tim rješenjima se omogućava samozapošljavanje u agencijskom poslovanju, također onemogućava zloupotreba zakona od strane osoba koje će osnovati i voditi Internet agencije. Također se liberalizira postojeće uvjete koje moraju ispuniti voditelji poslovnica. Napominjemo da je predstavnik predlagatelja zamjenik ministra turizma na samoj sjednici odbora se suglasio s predloženim amandmanima. U tome smislu na temelju provedene rasprave odbor je zaključio da Hrvatskome saboru predloži i to je zaključio većinom glasova 6 za i 2 glasa protiv, da se donese zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu uz dva amandmana koje je odbor predložio. Zahvaljujem. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a Damir Rilje. Izvolite. Hvala i vama. odluka Odbora za turizam, a razmatrajući ove izmjene i dopune zakona evo ja bih iznio u ime kluba nekoliko razmišljanja vezanih uz ono što ove izmjene i dopune kvalitativno donose, a zapravo na što bi trebalo svrnuti pozornost i možda ga učiniti boljim, učinkovitijim i kvalitetnijim. pred nama se nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu s konačnim prijedlogom zakona. Ovim zakonom predlažu se odgovarajuće izmjene i dopune u području pružanja usluga u turizmu od strane pravnih i fizičkih osoba. Ujedno se implementiraju odredbe donesene zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, a kojima se nadležnost za obavljanje inspekcijskih poslova u području pružanja usluga u turizmu obave iz Ministarstva turizma putem turističkih inspektora a ne više gospodarskih inspektora. Izuzetak je obavljanje nadzora nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda te područja zabrane i sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti koja obavlja inspekcija Ministarstva financija. To bi bila kao jedna izmjena. Da bi omogućili Hrvatskoj ulazak u 20 vodećih destinacija u svijetu po kriteriju konkurentnosti potrebno je izmijeniti sve što nas koči u tome. Broj zaposlenih u turizmu proteklih 10-ak godina je rastao sporije od broja turističkih dolazaka i noćenja. Kako strategija razvoja turizma RH do 2020. godine daje odgovor na pitanje kakav turizam Hrvatska želi i treba razvijati te utvrđuje ključne aktivnosti turističke politike usmjerene na osiguravanje proizvodnih institucionalnih organizacijski i ljudskih pretpostavki za poboljšanje konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu ide u tom smjeru. Razvoj ljudskih potencijala, odnosno posjedovanje suvremenih znanja i praktičnih vještina osnovni je element isporuke kvalitetne turističke usluge i unapređenja konkurentnosti hrvatskog turizma. Hrvatsko turističko gospodarstvo sa razvojem turizma imati će rastuće potrebe za kvalitetom izvršnim i upravljačkim kadrovima. Prva Izmjena Zakona o pružanju usluga u turizmu dakle odnosi se na turističku agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta i to su stambenom prostoru. To je promjena koja će omogućiti samozapošljavanje jer osoba može lakše početi sa radom bez troškova u svezi poslovnog prostora. S druge strane mnoge turističke agencije već sada imaju prigovor na ovu odredbu zakona jer to smatraju snižavanjem kriterija i kvalitete usluge s čime se ruši zaštita potrošača odnosno korisnika usluge koja zapravo u svim zemljama, turističkim zemljama, svetinja, dakle kvalitetna usluga. Predstavnici struke ističu također da bi poslovni minimum koji netko ako se želi baviti tom djelatnošću morao imati jer kako ističu gost mora znati kome i gdje se može obratiti ako nije zadovoljan, ne samo gost nego i nadležna inspekcija bi u tom slučaju imala sudski nalog za ulazak u stan. Na koji način dokazati tko sve radi na internetskoj stanici a tko je samo član kućanstva, odnosno domaćinstva. Međutim, smatramo da rad od kuće već postoji u našem zakonodavstvu, to koriste neki obrtnici, računovođe i slično. Taj prostor se u registraciji obrta prijavljuje i samim time omogućava slobodan ulaz nadležnost inspekciji. Osoba koja se odluči na takav način poslovati mora imati vidno istaknutu ploču na koju je istaknuta tvrtka i sjedište agencije. Svaka mjera koja će u ovom slučaju omogućiti više samozapošljavanja trebala bi se pozdraviti mnogi mladi ljudi stječu iskustvo radom preko student servisa tijekom godina studija te im se ovim načinom omogućava da odmah nakon završenog studija bez većih troškova pokrenu svoj posao. Jer troškovi najma prostora su i najveće financijske stavke i opterećenja svake agencije u nastajanju. Europska unija prepoznala je Hrvatsku kao turističku destinaciju sa potencijalom pa je naša zadaća da ih maksimalno iskoristimo u interesu rasta vlastitog blagostanja sa što više samozapošljavanja odnosno omogućeno da bi se omogućilo lakše zapošljavanje svih koji znaju i koji hoće raditi u turizmu i doprinose mu. Dakle, kada pričamo o bitnim novinama koje donosi ovaj zakon brisanje dijela članka starog zakona koji se odnosi na radni staž voditelja poslovnice. Naime, prema prijedlogu voditelj poslovnice turističke agencije neće morati više imati dvije godine radnog staža. Turističke agencije kažu da time dobivaju nelojalnu konkurenciju. Međutim, radno iskustvo ne mora biti uvijek uvjet za uspješno poslovanje, znanje i stručnost ali i novine koje baš mladi ljudi najviše imaju su često bitan čimbenik uspješno obavljenog posla odnosno kvalitetne usluge. Često su ti mladi ljudi kako sam već rekao radili i stekli iskustvo radom preko student servisa, radom putem ugovora o djelu i na druge načine, zakonite pa im treba omogućiti da nesmetano nastave ono što žele i mogu raditi ako ih za ove ovlasti odnosno iz ovog djelokruga, iz ove gospodarske grane. Dakle u pružanju turistički usluga. Također korištenja sredstava EU fondova u financijskoj perspektivi turizma je jedan vid razvoja koji najviše koriste mladi, školovani i perspektivni ljudi ako im pružimo mogućnost brzog zapošljavanja ili samozapošljavanja. U ovom području je to ogroman potencijal i treba ga štoviše iskoristiti. Hrvatska je već danas jedna od poželjnih nautičkih destinacija na svijetu. Na to upućuje stalno rastući rezultati poslovanja u nautičkom turizmu ponajviše produljenje sezone. Naravno, ona još uvijek nije onakva kakvu bismo mi htjeli ali ipak. Zbog svog geoprometnog položaja i s jednom od najrazvedenijih obala na svijetu, ugodne klime i pogodnih vjetrova moramo pozdraviti i novinu u pogledu pružanja usluga, iznajmljivanjem plovila i smještaja gostiju na plovilima. Ovim Zakonom se predlaže jednostavnije poslovanje pravnim i fizičkim osobama, domaćim i stranim, pružanje usluga, iznajmljivanje plovila i smještaj gostiju na plovilima. Ukoliko usluge obavljaju sukladno propisu nadležnog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture a koji uređuje uvjete za obavljanje tih usluga posebnim pravilnikom više ne moraju ishoditi rješenje za pružanje tih usluga sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Ipak pored kvalitativnih pomaka u pružanju turističkih djelatnosti koje se predlažu ovim izmjenama i dopunama zakona postavljaju se i neke nedoumice koje bi predlagatelj trebao razmotriti a očituju se u sljedećem. Postoji dvojba zainteresirane stručne javnosti oko omogućavanja poslovanja agencija u stambenom prostoru te su mogući rizici. Dakle, kao što smo već čuli, nelojalna konkurencija u odnosu na turističke agencije koje posluju u poslovnom prostoru i pri tome snose sve odgovarajuće popratne troškove. Postoji opasnost od neadekvatnog osiguranja putnika i naplate poslovnih aktivnosti pružanja usluga sa ne odgovarajućom razinom kvalitete te problem nedovoljnog broja inspektora za provođenje kontrole poslova i nadzora takvih agencija koje bi mogle sada recimo narasti za jedan odgovarajući broj. Omogućavanje, otvaranje Internet agencija ispunjava određene pretpostavke da se razvije u uspješnu mjeru samozapošljavanja ali obzirom da je riječ o novom modelu poslovanja na hrvatskom tržištu nužno je osigurati čvrsto poštivanje načela europskog tržišta kao što je zaštita potrošača, zaštita kadrova odnosno zaposlenih, održivost radnih mjesta i ravnopravnog tržišnog natjecanja. Da li će to samo sa ovim izmjenama moći biti ili treba doradit, to je sad već drugo pitanje. Možda je potrebno dodatno regulirati tj. vezati odnos voditelja agencije, stambene jedinice kao i mogući broj zaposlenih u takvoj agenciji. Čuli smo da imamo preko tisuću turističkih agencija koje zapošljavaju preko 4000 ljudi i generiraju oko 2 milijarde eura prometa. To je utvrđeno i u tekstu Odbora za turizam. Poslovanje tih agencija kao i posao ljudi koji u njima rade ne smije ni na koji način biti ugroženo jer bi nastala velika šteta po pružanju usluga rejting i percepcije turističke slike o Hrvatskoj kao o destinaciji u kojoj se pruža kvalitetna turistička usluga. Odgovarajuće probleme u određivanju spram ove tematike stvaraju razlike percepcije odgovornosti za pružanje usluga u turizmu između internet booking centara i internet agencija. Ako turizam predstavlja različite djelatnosti kojima se zadovoljavaju potrebe turističkih potrošača, a posredništvo je osnovni oblik ekonomskog statusa agencije u turizmu, onda bismo turističku agenciju mogli definirati kao gospodarstveni organizam odnosno organizaciju čija se osnovna djelatnost sastoji od organiziranja i prodaje putovanja i boravka te pružanja drugih usluga putnicima i sudionicima turističkog prometa. Budući da je turistička ponuda prostorno odvojena od turističke potražnje, agencija upravo u toj razdvojenosti turističkog tržišta pronalazi smisao i djelokrug svoga rada, spajanje turističke ponude i potražnje na tržištu turističkih usluga. Danas je sam mehanizam turističkih agencija usmjerena na potencijalni pritisak, na turističku ponudu kako bi se stvorili svi preduvjeti da se u turistički promet uključe sve veće mase ljudi, odnosno pučanstva. Takvim načinom rada turističke agencije su agencije znatno pridonijele masovnosti same turističke usluge i turističkih tijekova. Tu imamo još i verziju booking centra, dakle on bi sam po sebi predstavljao prijavljivanje dolaska gosta u neki hotel, rezervaciju nekog turističkog aranžmana ili sjedišta i sam postupak evidentiranja prodaje turističkih aranžmana. Dakle, nešto drugačije od same turističke agencije. On se zapravo ne bi bavio samom kvalitetom usluge i boravkom korisnika turističke usluge u odgovarajućem aranžmanu već vlasnici odgovarajućih hotela, odnosno već ovisi o tome što se u turističkoj usluzi tražilo. Postoje također nezadovoljstva izmjenama postojećeg zakona u kojemu se do sada za voditelja poslovnice tražilo dvije godine staža. Dakle, novim zakonskim prijedlogom to bi se potpuno ukinulo. Pitanje je kako održati načelo poticanja izvrsnosti u poslovanju turističkih agencija kao najboljeg načina zaštite potrošača i podizanja kvalitete pružanja usluga. Važno bi bilo da tijek ovakve liberalizacije, pružanja usluga u turizmu i njegove uspješnosti i djelovanja na kretanje u turizmu prate osim Ministarstva i druga zainteresirana tijela i zainteresirana javnost poput naravno svih udruga, putničkih agencija, dakle i da imaju svoju riječ i upliv u kreiranju, naravno u radnoj raspravi upravo ovakvih zakonskih nacrta prijedloga. Ovdje bih još postavio i dvojbu o ulozi turističkih zajednica općina, gradova, županija, u odnosu na problematiku pružanja usluga u turizmu. Planiranje razvoja turizma i pružanje usluga u turizmu uvelike ovisi o odredbama ovoga zakona, a pitanje je koliko na ovu problematiku uopće može djelovati lokalna, područna samouprava. Mogućnost utjecaja na kretanje u turizmu oslonjen je na suradnju između tijela lokalne i područne samouprave i tijela turističke zajednice, a jedina direktna poveznica je načelnik, gradonačelnik ili župan. Možda župan. Možda bi turističke zajednice trebalo tješnje povezati sa lokalnom i područnom samoupravom, možda i decentralizirati njihovo djelovanje, kao kompetenciju jedinica lokalne samouprave koja bi morala biti usklađena sa strateškim planskim dokumentima jedinica lokalne samouprave i Republike Hrvatske, naravno i županija, u području turizma. Ovako to nije često slučaj i često se odrednice utvrđene člankom 32.doduše nekog drugog zakona koji sada nije na dnevnom redu, ali sam ga morao spomenuti jer je važan za pružanje turističke usluge, dakle Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, rješavaju drugačijim prijedlozima i pogledima dakle jedinice lokalne samouprave i turističke zajednice. Iako je navedeno predmet, dakle kao što sam rekao drugog zakona, uveliko utječe na pružanje usluga u turizmu. U želji za što kvalitetnijim, ali i efikasnijim reguliranjem tržišta usluga u turizmu želio bih reći da treba nastaviti dorađivanje i usklađivanje ove problematike na tragu onoga što je već utvrđeno i odlukama odlukama samog Odbora za turizam, ali evo i ovim što je klub SDP-a predložio, što će vjerojatno i mnogi drugi predložiti. Na kraju evo klub SDP-a podržat će ovaj prijedlog zakona i predlaže da predlagatelj uvaži neke od ovih Hvala i vama. ja ću reći da podržavam ako će ove izmjene zakona donijeti i jedno novo radno mjesto kad nam je to bitno. Međutim, bojim se da ne bi došlo i do nelojalne konkurencije koju ste vi spomenuli jer otvoriti internet agenciju iz vlastitog doma nije isto što i imati agenciju u poslovnim prostorima koji se itekako skupo moraju plaćati. Htjela bih reći da treba jasno definirati na koji način će se kontrolirati internet agencije, koliko će turistički inspektori moći kontrolirati internet agencije kada i do sada ovi postojeći odnosno turistički inspektori nisu mogli kontrolirati nelegalne goste ili nelegalno iznajmljivanje. I na koji način će biti zaštićeni potrošači. Treba jasno definirati kome se mogu žaliti, ali kome mogu i pohvaliti rad takvih agencija. Treba jasno definirati i sve stavke da se ne dozvoli haos na tržištu i da se kršenje zakona provodi po rigoroznijim mjerama. Isto tako spomenuli ste između ostalog i turističke zajednice i rekli ste da ih treba decentralizirati. Istina da je to predmet drugog zakona, ali mi koji dolazimo sa lokalne samouprave znamo koji je to problem jer nama su načelnici, gradonačelnici, župani ujedno i predsjednici turističkih zajednica bez rekla bih bilo kakvog upliva i kontrole nad turističkom zajednicom. Prema tome, u ovom dijelu vas apsolutno podržavam. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Uvažena kolegice Damjanac, evo ja ću biti okrenut leđima. Pa ja se s vama načelno slažem. Zapravo problem i jest u tome da ja ne mislim da će biti dovoljno inspektora da to sve iskomuniciraju i da to sve ispregledavaju zato što mislim da će turističke agencije niknut pogotovo ove internetske. Da, to je eto tako jedan hajmo ga nazvati unosnim poslom ako ćete se time recimo onako sa malo zadovoljstva i puno truda baviti. Ali problem je u tome što evo vi ste dodirnuli u svom izlaganju strategiju. To što ste sve rekli ja se sa vama slažem, ali onda bismo morali pričati iznova o strategiji i morali smo implementirati neke druge probleme u Strategiji razvoja turizma u Republici Hrvatskoj uvažavajući pri tome odlike decentralizacije sustava na sve ono što se zapravo pruža u jedinicama lokalne i područne samouprave. Što bi to značilo? Pa što to ne bi, evo malo kasnije ćemo pričati o boravišnoj pristojbi, pa što to ne bi bio i nautički turizam. Što to ne bi bilo sve što se događa na području jedinica lokalne samouprave pod uvjetom da jedinice lokalne samouprave imaju obvezu implementiranja svih svojih razvojnih planova sukladno razvoju turističkog plana, master plana Republike Hrvatske. I to je to. Ne može se ponaosob odgovorit o zaštiti kvalitete jer je ona usko vezana sa inspekcijom i usko je vezana s tim tko će bit kriv ako se nešto loše napravi. Ja to još ne znam kakva su iskustva u stranim zemljama. Ima ih na ovaj ili onaj način, ali sam uvijek pobornik kad se dođe u službenu prostoriju onda je to malo drugačije. Ja ne kažem da ovo neće valjati, da neće potaknuti samozapošljavanje. Hvala. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Rilje, sad ste rekli jednu rečenicu. Kažoste da vi ne znate kakve će efekte proizvesti ovaj zakon. Pa zašto ga onda donosite vaša Vlada po hitnom postupku? Zašto ne bismo i razmotrili. Evo i gospođa Damjanac i vi ste se složili da postoje dvojbe, mnogobrojne dvojbe o nicanju novih agencija kao gljiva poslije kiše. Sad ih imamo po Beusu Richemberghu 1000 sa 4000 zaposlenih, sad će biti 6000 za za jednu državu koja ima 4 milijuna i 300000 stanovnika. Nije li to malo previše? Druga stvar, ove kućne agencije, da kažem u kućnim papučama ste agencija u svom stanu imate agenciju. Hoće li biti nelojalna konkurencija onim agencijama koje već sad rade, imaju poslovne prostore, pa imaju i renome jedan već. Neke su stekle relativno dobar renome. Ne baš kao onaj Atlas i ne znam General turist koji su propali zahvaljujući određenim potezima u privatizaciji i pretvorbi. O tome neću sad govoriti, nije vrijeme. Ali dakle, stvara se jedna situacija u kojoj će niknuti da kažem tisuću agencija u nadi da će netko naći posao i poslovati hvala Bogu, daj Bože da posluju pozitivno. Ali ste i vi sami, donosi ovaj, stranaka koje predlaže i donose ovaj zakon zapravo u dvojbi. A ne bi li bilo bolje da smo to malo raspravili, pa možda i razradili, pa da smo donijeli nešto što bi možda bilo, davalo veće jamstvo za uspješnost ovakvoga ili sličnog zakona u Hrvatskom saboru. **Batinić, Milorad Uvaženi kolega Grubišić, govorite ka sveto pismo i ja vas razumijem, vi dobro govorite. Ali gledajte, vi nikad nećete napraviti iskorak ako ne napravite prvi korak. I ja s jedne strane razumijem. S druge strane ne razumijem, zato što smo ga trebali kao što ste rekli možda u dva čitanja donijeti. To je istina. Ali evo sad ja slučajno radeći i pripremajući ovo imam UHPA, dakle Udruga hrvatskih putničkih agencija. Oni se recimo na primjer slažu da se može s ovim krenuti, ali da se treba dodatno osigurati sa odgovarajućim poboljšicama unutar ovog zakona. Možda je upravo zato trebalo to u dva puta čitati. Jer mi na kraju krajeva moramo neke trendove koji postoje vani, što ne znači da će nužno nama popraviti turističku sliku, ja to ne znam, Zato je i bitno da se što više o ovome u zainteresiranoj stručnoj javnosti govori. Zato ne možemo mi ovdje osim sa zakonodavne osnove i osim sa osnove proučavanja onog što su ljudi koji su odgovorni u turizmu rekli ja možda imam malo više iskustva, možda imate vi, ja ne znam. Ali činjenica je da smo rekli dvije, tri stvari koje govori hajmo to tako reći zdravi razum. A to znači kako iskontrolirati nešto za što se očekuje ono velika ekspanzija toga. S druge strane ne možemo ni bit učmali i ne napraviti ni jedan korak. Znate, ponekad imate i odnos onog kad treba u etabliran sustav putničkih agencija prodrmati i kazati hajmo sad ćete dobiti jedan dio konkurencije. Samo ne možete to raditi na pamet i bilo kako. A kako je to to ne mogu reći ja. Zato sam sad kao i vi u prilici da govorim o nečem o čemu bi možda volio govoriti u dva čitanja a ne u jednom recimo. Tu se s vama apsolutno mogu složiti, ali to je samo moje mišljenje osobno. S druge pak strane, da, da to govori. Ne, ne ja moram s vama, sad vama vraćam repliku. Evo ga u svakom slučaju hvala lijepo evo. Mislim da sam odgovorio. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Dražen Đurović replika, izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Vi ste u svojoj raspravi otvorili zapravo puno zanimljivih aspekata aspekata ove problematike, šteta što osim nas nekoliko, nije ni ministar imao vremena pa da možda čuje vašu raspravu, da si još malo razmisli o tim aspektima koje ste vi iznijeli u svojoj raspravi i zato, ja se također slažem s ovime što ste vi govorili, bilo jako dobro da imamo malo više prostora da se o ovome razgovaralo. Ili možda da je u prijedlogu ovog materijala, u prilogu dano još malo više podataka i elemenata za promišljanje i što će to donijeti. Činjenica je da je situacija takva da mi zaista moramo tražiti sve moguće načine za otvaranje novih radnih mjesta u svim sektorima i to bez kompromisno jer je nezaposlenost tolika visoka jer mladi ljudi nemaju gdje raditi. S druge strane možda postoji načina da se ove Internet agencije iz domaće radinosti što bi rekli zovu nekako drukčije, zašto to nužno moraju biti turističke agencije, možda s njih se može netko istom …/Govornik se ne razumije./… tipa ne znam turistički Internet ili tako nešto definirati kao jednu drugu kategoriju pružatelja tih istih usluga u odnosu na turističke zajednice. Dakle ima tu možda mogućnosti. S treće strane, kad je riječ o turističkim zajednicama, vidli smo što se sve događalo sa turističkim agencijama u ovih 20 i nešto godina imali smo čudesa i s ovim tako zvanim etabliranim turističkim agencijama, u jednom trenutku je nastala nekakva i adriatika ne zampa, adriatika netko je trajala u jednom vremenskom razdoblju i odjedanput je više nema. Dakle, vidimo čak da se mogu i urušavati velike agencije ili veliki sustavi organiziranih agencija. u svakom slučaju vaša rasprava je bila zaista, ponudila niz dodatnih elemenata i bilo bi dobro da je bilo vremena a da je ministar slučajno našao vremena pa da se u tome kroz malo duže vrijeme još porazgovaralo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Rilje, izvolite. šta reći na ovo što ste sad iznijeli. Evo sljedeće, slažem se da je trebalo dodatno kao što sam već kolegi Grubišiću rekao da je trebalo o ovome dodatno raspravljati. Ovo je jedna ogromna tema koja pokriva jedan veliki segment gospodarstva, jedan koji je jako bitan kod nas i Bože daj da bude još bitniji. o čemu se ovdje radi? ovdje se radi o tome da onog trenutka kad mi napravimo iskorak pitanje je kako smo ga napravili, šta ta agencija sama po sebi jest, ona će se uvijek nekakva kako god je mi nazvali, bitno je šta ona predstavlja u gospodarstvu, na koji način će se zapravo usluga obavljati. Ako će biti putnička agencija onda točno se zna što ona mora raditi i da mora garantirati uslugu koju je, za koju je posredovala i za koju stoji. Ako nije to, onda se zove drugačije i onda je nešto drugo i onda samo povezuje točku a i točku b i zato je odgovorna. S druge pak strane turističke zajednice su nešto drugo i to je posebna priča ali je ja želim uklopiti u ovu priču zato što uvelike ovisi o svakom gradu, nema veze gdje se nalazi na obali u Slavoniji, u Istri, nema veze gdje, u Međimurju sasvim svejedno, ali je jako važno a na nju lokalna samouprava koliko god po tom zakonu htjela ili ne, ne može utjecati upravo zato, ne može nikako zato što je samo spojnica, malo prije sam rekao tko i na koji način. Dakle, može se jedino dogovarati ali ne može jednostavno o odlukama tijela tijela predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave promijeniti priču. Drugim riječima vi ćete donijeti u jedinici lokalne samouprave svoj PUR, tamo ćete ostaviti između ostalog i neke turističke aspekte jel tako, al to ne mora biti pogled i turističke zajednice, ipak je logika da se ona uklopi u priču turističke zajednice. Ja vjerujem da u dobroj Hvala. Nastavljamo sa raspravom. U ime Kluba zastupnika HNS-a Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Zakonski tekst o kojemu danas raspravljamo nije fizički gledano dug, kompliciran, donosi nekoliko novosti od kojih najmanje jedna nije nikome sporna a to je ona koja prenosi odredbe iz jednog drugog zakona kojim je definirano reorganizirati sustav državnih inspekcija. Dakle, ovim se zakonom između ostaloga povlači crta, razdioba između inspekcijskih službi, Ministarstva turizma i Ministarstva financija odnosno određuje njihova nadležnost. Ono što svakako budi pozornost stručne javnosti ali siguran sam i mnogih u turističkom sektoru, mnogih praktičara ali i ljudi iz krajeva koji žive od turizma je pitanje nekih inovacija odnosno uvođenje jednog novog instituta koji do sada nije postojao u Hrvatskom zakonodavstvu. To su takozvane internetske ili kako ovaj zakon Internet agencije. Rekao bi čovjek pa što je tu novo, pa posluje se preko interneta već jako, jako dugo a nema ni jednog hotela ni jednog iznajmljivača ni jednog pružatelja usluga koji nije na webu, da to je točno, svi su na internetu ali to nema veze sa internetom. Jedno je booking centar, booking servis, ima ih mnogo, da ne spominjem, da ne reklamiram ali postoje serveri na koje su oslonjeni čitavi sustavi, koji milijune i milijune ležajeva u svijetu ne poznajući granice naravno prodaju u nečije tuđe ime, u ime dakle vlasnika gdje booking centar zapravo ne snosi nikakvu odgovornost za kvalitetu usluge nego se naplaćuje iz provizije koja je tri, negdje pet, negdje nešto više posto. Ostatak ukupne vrijednosti onoga što ste rezervirali plaćate na licu mjesta, kad pođete tamo gdje ste pošli zahvaljujući vaučeru kojega ste isprintali. Internet agencija je sasvim nešto drugo. dakle, to je turistička agencija kao i svaka druga agencija i može raditi i sve što rade neke druge agencije. Ali za razliku od ostalih, klasičnih agencija koje moraju ispuniti čitav niz tehničkih, prostornih i kadrovskih uvjeta, predlagatelj je zamislio da se uvede Institut internetske agencije koja to ne mora, samim time što se dozvoljava da se radi u stambenom prostoru. Da, točno je, postoji čitav niz djelatnosti, obrta koji se mogu obavljati iz stambenog prostora, ali rijetko koja potrošača na neki način izlaže riziku kao posredovanje u turizmu. I u tom smislu nije isto. 90-e godine iznimno su traumatične za djelatnost posredovanja u turizmu. Koncem 90-ih mi smo imali totalni kaos, ogromnu štetu, radio je tko je što htio. Agencije su se sastojale od jednog prevaranta, jednog mobitela i jednog rokovnika. Tisuće ljudi su bile prevarene ili zakinute jer im se naplaćivalo jedno, a dobili su drugo, a nisu se mogli žaliti nikome pa ni Bogu iza Metkovića jer su te agencije imale izmišljene adrese. Najviše su stradala djeca, odnosno njihovi roditelji bookirajući školske izlete i ekskurzije gdje su no nama agencije uzimale ogromne novce kada se gleda ukupno i djeci isporučivali minimalnu, bazičnu, nekorektnu, nekvalitetnu uslugu, računajući da je djecu najlakše prevariti. Ali loše su prolazili i drugi. Takvo iskustvo ne treba ponavljati i upravo zbog toga uvedeno je reda u tu djelatnost pa su agencije klasificirane pa su uvedeni tehnički i ostali kriteriji i uvjeti, kadrovski uvjeti, jamstvena sredstva iz kojih je moguće obeštetiti potrošača. U međuvremenu su svi standardi zaštite potrošača rapidno porasli u odnosu na 90-e. U međuvremenu smo postali članica EU, a a to samim time znači da smo svakog svoga gosta osobito iz EU obvezni tretirati, prihvatiti, ugostiti, uslužiti na način na koji je on to pristao kupovinom proizvoda, na način na koji je i oglašeno. U protivnome ako nismo ispunili kriterije koji se propisuju, od sigurnosti gosta, komfora, cijene, kvalitete usluge, strašne su kazne ukoliko vas tuži. Postoje neke zemlje u kojima nema visoko postavljenih kriterija kod osnivanja agencija nego su oni više-manje formalni, prilično liberalni, ali je sudska praksa takva da nikome ne pada na pamet prevariti klijenta jer će ostati bez svega što ima i neće mu više nikada u životu pasti na pamet da radi s tuđim parama. To su zemlje srednje Europe. Imate druge zemlje koje su pooštrile kriterije upravo znajući da je sudska praksa različita, da je liberalnija i da valja gosta, klijenta odnosno potrošača zaštiti u startu. S druge strane imate činjenicu da bez obzira što su naši svi smještajni kapaciteti manje-više oglašeni na webu, to nisu to nisu uvijek efikasni booking kanali. I suludo je naime zatvoriti sustav prema nečemu što je budućnost, a to je trgovima putem interneta ili posredovanje u turizmu je trgovina s tim da posredovanje u turizmu je viša razina odgovornosti jer ona podrazumijeva kombinaciju usluga. Svaki agent je zapravo dužan prodajući prodajući paket usluga, … kvalitetu, ne smije ni sebi ni klijentu dozvoliti da je neki od elemenata ponude, bez obzira radilo se o smještaju, prehrani, prijevozu, kulturnoj usluzi ili nekom dodatnom nekom dodatnom servisu, da su rapidno različite kvalitete, zato agenti budno paze da kada rade pakete, … uslugu i to stavljaju u određena cjenovna … To je To je uloga agenta da čuva s jedne strane interes kupca, onoga koga zastupa naravno i da to harmonizira. Za razliku od booking servisa koji radi na proviziji, turistička agencija stvara novi proizvod, ona stvara novu vrijednost i ako želimo, a zapisali smo u strategiji razvoja turizma da nam je to cilj, da nam turističke agencije postanu destination management organizacije, odnosno kompanije, znači da one budu te koje će na osnovu svega onoga što znaju o tržištu reći što treba stvoriti kao turistički proizvod da bismo doveli goste. Ako želimo da nam to budu turističke agencije, onda im ne smijemo uvoziti nelojalne nego lojalnu konkurenciju. Dakle, liberalizirati prostor, otvoriti mogućnost trgovanja internetom i ove vrste usluga i posredovanja internetom, ali uz jasne kriterije. Dakle, ne smije se dogoditi da osnivač internetske agencije sjedi u Brnu, prijavi agenciju na … na adresi u Primoštenu, prodaje gostima odnosno klijentima usluge, a kada dođu na tu adresu nemaju doticaja s nikim. Niti ima zaposlenih niti ima voditelja niti ima dakle mogućnosti kontakta, reklamacije ili bilo čega drugog. Dakle, može, ali pod jasnim kriterijima. U tom smislu ova amandmana koja je podnio Odbor za turizam, jasni su. Nema problema, može se raditi od kuće, od kuće se ne može raditi sa 120 zaposlenih, to je jasno kao dan, prema tome to treba limitirati da se to ne pretvori u paravan za nešto drugo i to treba vezati uz voditelja poslovnice a zakon je jasno rekao da voditelj poslovnice može biti osoba koja je ispunila određene kriterije. Neka vlasnik agencije bude tko god hoće, ali voditelj poslovnice koji odgovara za njeno zakonito poslovanje mora biti licencirana osoba. Sada smo liberalizirali ovim prijedlogom, dakle ne samo ne da se ukine, da se ukine iskustvo kao takvo u vidu staža, nego da se uvede u vidu prvog iskustva. Dakle potpuno smo liberalizirali, tko god je nešto radio dvije godine u turizmu ne moram to imati zapisano u radnoj knjižici niti mora za to imati ekvivalent uplaćen u mirovinskom osiguranju neka dokaže referencama i ostalim dokumentnima kojima se to može dokazati, a to su ugovori i sve ostale stvari i nema nikakvih problema, neka taj posao radi. Gdje leži good will ovakvoga rješenja? Prije svega u povećanju iskorištenosti domaćih privatnih, usitnjenih kapaciteta. Ako uspijemo u tom prostoru dobiti kvalitetne aktere koji će klasterirati domaću privatnu ponudu, napravili smo veliku stvar jer sadašnja situacija kada hrvatski turizam počiva na jednoj neodrživoj situaciji da je u ukupnoj masi odnosno o ukupnom broju naših kapaciteta za smještaj, smještaj u privatnim malim jedinicama dominantan, natpolovičan to je neodrživo, to tržište ne može održati. Zato imamo iznimno nisku popunjenost kapaciteta. Rijetki su iznimci, ima iznimaka od Komiže pa nadalje gdje ste vi u stanju ako radite dobro čak prodati to i za 120 dana u godini, ali to su rijetki iznimci. To su ljudi koji rade svoj posao fantastično. Ali u najeminentnijim turističkim zonama teško je prodati usitnjene kapacitete više od 60 dana godišnje. Klasteriranje dakle uvezivanje jedinstvena recepcija sutra odnosno agencija koja će zastupati sve ta iznajmljivače u određenoj u određenoj zoni može bitno pomoći. U komunikaciji s tržištem u efikasnijoj prodaji u boljoj distribuciji kapaciteta. E tu leži mogući plus ovoga što se predlaže. Definitivno je jasno da uspostavljeni sustav koji forsira kvalitetu usluga jer samo tako može proći, ne možemo srozavanjem kvalitete usluge biti jači konkurenti na turističkom tržištu nikako, samo povećavanjem kvalitete i samo povećavanjem kvalitete možemo govoriti o većem prihodu jer se višu kvalitetu više plaća. Dakle kad imamo uhodani sustav koji stavlja na prvo mjesto kvalitetu, stalno obrazovanje kadrova, licenciranje onda moramo taj sustav čuvati. Da 4 tisuće ljudi ovog časa radi u turističkim agencijama, na to je još navezano čitava sila vanjskih suradnika, vodiča, pratitelja, asistenata, šofera ovih onih koji su tu samo sezonski na ugovor kratkotrajno, studenata koji rad preko ljeta, dakle jedan veliki broj. Ne smijemo sada u pokušaju da liberaliziramo tržite napraviti krivi korak da to uništimo da bismo stvorili možda prostor za tisuću internetskih agencija za tisuću ljudi koji će se samozaposliti. Neka ih se samo zaposli 5 tisuća iako za to prostora nema, to će se pokazati vrlo brzo. Ali ne smijemo ugroziti postojeći uhodani profesionalni sustav koji generira prihode. Dakle ne treba ići u avanturu nego otvoriti prozor da uđe više svjetla u prostor turističkog posredovanja i to ćemo i mi kao klub HNS-a pozdraviti ali uz ove osigurače. A kada prođe ova sezona onda ćemo brojati što je ovakva izmjena u veljači proizvela do listopada pa ćemo vidjeti kakvo ćemo trajno rješenje ugraditi u zakon u novi zakon o pružanju usluga u turizmu koji se kiseli u ministarstvo već više od godinu i pol dana i ne može izaći vani upravo zbog prijepora koji su u tom tekstu ovakvoga karaktera. Evo neka bude pilot projekt. Sada ćemo vidjeti u sljedećih 7, 8 mjeseci koji će biti efekti, a onda onda ćemo razgovarati o cjelovitome zakonu. U tom smislu klub HNS-a podržava ovaj prijedlog, podržavajući ujedno i amandmane Odbora za turizam. Hvala lijepo. Hvala i vama. Josip Borić, replika. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Beus sve je to lijepo ali ovaj zakon i ostala dva što ćemo danas raspravljati neće doprinijeti razvoju hrvatskog turizma niti malo. Najveća greška koju ste počinili kao vlast je počela s 1.1.2014. a to je PDV od 13% na usluge smještaja. Ništa ne može nadomjestiti takvu grešku i možete pričati, možete govoriti o agencijama o Internet agencijama, sve mi to već znamo. to je novost koja nije novost, svaka hotelska kuća je turistička Internet agencija, svako privatno domaćinstvo koje se bavi turizmom isto to radi, možeš telefonom ili internetom. Pismom više niko ne bukira to je činjenica. I sada mi od ovoga stvaramo filozofiju uz priču idemo pokušajem i pogreškama utvrditi da li je to dobro. Pa kakva to vlast može govoriti ili znaš da je dobro pa idem to raditi ili odustaješ od toga. odustaješ od toga. Pa to je samo jedna nelojalna konkurencija nekome, svima jasno. I umjesto da razmišljamo kako vratiti turizmu novac jesmo ga uzeli sa 3% većim PDV-om na ugostiteljske usluge, jeste mu ga uzeli dizanjem cijene osnovne cijene koja se naplaćuje za korištenje voda sa 1,35 na 2,80 uzeli ste samo kampovima preko 200 milijuna kuna. Vi nama pričate o agencijama, pa pogledat ćete vi rezultate u 10.mjesecu pa ćemo svi zajedno utvrditi koliko smo neuspješni bili, a pogotovo u zaradi jel se igrate s turizmom koji je bio postavljen dosta stabilno. Počeli ste se igrati malo ćemo ovdje, malo ćemo tamo da ispada da nešto radimo, a na kraju ćete shvatiti da je to zabluda kao i mnogi potezi koji su se povukli u ove dvije godine, a sustav je normalno funkcionirao. A to da ćemo mi nekoga tamo s tablom utjerati da nešto radi to ćemo tek vidjeti kada počne sezona ako je bude uopće na način na koji je do sada funkcionirala. Kolega Borić, meni je žao što vi također spadate u one koji ne razumiju razliku između booking servisa i internetskih agencija. Dakle, to što će netko na svojoj web stranici primati booking za svoj vlastiti kapacitet nema blage veze sa ovim što mi sada pričamo. Nažalost, ne razumijete pa onda i izvrćete. S druge strane vaša teza da je u turizmu sve cvalo dok nije došla ova vlast nju ruši apsolutno samo letimični pogled na statistiku. Pogledajte potrošnju u turizmu i zaradu u turizmu od 2000. do danas i vidjeti ćete gdje je pik, pik je dostignut. Dakle, vrhunac je dostignut onog časa kada su profunkcionirale ključne autoceste. I od tada se stalo ona stagnira jer nije stvorena nova kvaliteta. Ne možete me uvjeriti da godine koje su iza nas, u kojima nije riješeno čitav niz problema kojima se ponovno mi moramo baviti i koji nam dolaze sutra, to je pitanje turističkog zemljišta i pomorskoga dobra i funkcioniranja sustava turističkih zajednica i promocije hrvatskog turizma, to je pitanje investicija, sve to su naslijeđeni problemi. Da ste ih tada riješili, mi bismo danas pjesmu pjevali ali mi se moramo sa time suočiti. Šta je problem? O tome kada bude Zakon o turističkim zajednicama. Prema tome, valja otvarati prostor novostima i ne treba glumiti da smo izolirani otok. Ali vrijednosti i funkcionalna rješenja koja imamo ne smijemo ugrožavati

Dobar dan poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolege, poštovani zastupnici i zastupnice. Odmah unaprijed da kažem da će Klub IDS-a dati podršku ovom zakonu zbog značaja kojeg turizam kao grane ima u cijeloj Hrvatskoj a naročito za Istru koja doprinosi sa preko 30% u prometu koji je iznosio 7 milijardi eura prije 2 godine. Ovaj Zakon dakle prije svega je nužan zbog čisto tehničkih promjena, zbog promjene državnog inspektorata, tj. gospodarskog inspektorata koji sada se dijeli na različite instance, tako da neke dijelove koji su do sada bili prije nego što se oformio državni inspektorat bilo u nadležnosti Ministarstva turizma, sada se ipak dijele tako da u nadležnosti državnog, inspektorata Ministarstva turizma uspiju samo neki dijelovi dok neki dijelovi koštaju kontrola boravišne pristojbe i drugo prelazi u Ministarstvo financija. Tako da je on nužno potreban zbog toga da se definira već postojeći novo oformljeni sastav različitih inspektorata. Ja mislim da je u ovom dijelu iako je možda izazvalo najmanje rasprave dio koji se odnosi na nautički turizam. Kako ovim prijedlogom zakona tako onim o boravišnoj pristojbi smatram da se značajno smanjuje birokracija i poboljšavaju uvjeti dakle nautičkom turizmu u ovom zakonu je navedeno da nije potrebno tražiti dvostruke uvjete za obavljanje, dakle bilo iznajmljivanja, bilo da se iznajmljuje samo plovilo ili smještaj gostiju već se to može raditi i prema posebnim propisima Ministarstva pomorstva. Isto tako u jednom od sljedećih zakona boravišna pristojba isto tako se može naplatiti u lučkoj kapetaniji zajedno i sa nekim drugim stvarima, to je dozvola plovidbe kao i otpadne vode. A gostima koji dođu sa brodovima je definitivno svaki sat koji mogu provesti bez da idu po uredima veoma bitan. Nautički turizam je definitivno jedna od perjanica i naša obala sa otocima koliko ih nema u cijeloj Europi i drugdje je nešto što privlači toliko gostiju da je već uslijed ljeta gosti se žale na to da je već poslije tri sata kada je najljepše vrijeme moraju pristati u neku marinu jer inače nema mjesta poslije tri sata. Tako da smatram da je jedna od daljnjih radova potreban na tome da se poveća broj vezova. Drugi dio koji se ovdje navodi, o kome se najviše pričalo je osnivanje Internet agencija. Tu su dvije prijepora, prvo priča se o tome da se radi o nelojalnoj konkurenciji a drugo rasprave o tome da voditelj agencije po ovom prijedlogu zakona ne bi trebao imati dvije godine radnoga staža. Što se tiče voditelja agencija bilo da se radi o Internet ili nekoj drugoj agenciji on mora imati dakle položen tečaj za voditelja agencije a ako uzmemo u obzir da većina tih voditelja želi samo zapošljavanjem poslije fakulteta doći na to mjesto onda se možemo pitati kako je naše školstvo ako netko nakon, ako je još pohađao hotelijersku školu srednju četiri godine, pa neka je bio nakon toga na fakultetu 3+2, dakle 5 godina, dakle nakon 9 godina školovanja ako on stvarno ne može voditi neku manju agenciju onda to nije problem ovog zakona nego je to problem školstva. I mislim da to treba vidjeti, mislim, ispadne da prije 30.-te godine ne možeš ništa raditi, trebaš se školovati pa još malo ćeš imati prije uvjete za mirovinski staž nego što ćeš imati pravo rada zbog natječaja. u tom smjeru Ministarstvo turizma i srednje i visokoobrazovne institucije koje se bave obrazovanjem iz ovog područja trebaju tješnje surađivati kao što je i navedeno u strategiji razvoja bilo kroz dakle određene prakse, bilo kroz tečajeve. Tako da netko kada kažem, nakon …/Govornik se ne razumije./… 9 godina školovanja iz tog područja da je sposoban raditi kao voditelj agencije ili neki drugi posao. Što se tiče Internet agencija ima različitih mišljenja. Jedno je mišljenje koje ovaj Zakon podržava da je to ključ prema samozapošljavanju a vidjeli smo da se s druge strane udruženje agencije buni da je to možda nelojalna konkurencija. Pa koliko se ja sjećam prije '90.-tih godina imali smo nekoliko velikih agencija ali više-manje uz more barem ove agencije koje su nastale i te su nastale na veoma sličan način u privatnoj kući netko je imao apartmane za iznajmljivanje i onda je u prizemlju u jednoj sobi otvorio agenciju koja je kasnije rasla. Druga stvar, sigurno da će, ja se nadam da će onda i ministarstvo odnosno nadležni državni ured koji se bavi izdavanjem dozvola praviti razliku između jedne internet agencije sa dva zaposlenika ili jednog Atlasa ili da ne spominjem druge agencije koje rade po cijeloj zemlji. To nikako ne može biti nelojalna konkurencija zato što te male agencije ako imaju do dva zaposlenika one definitivno ne mogu uložiti tisuće i tisuće da bi išle na sajmove, da bi uspostavile ugovore sa velikim drugim agencijama i da bi na taj način mogli prodati dio ili cijeli hotel ili što se već može nuditi. pa i prije ulaska u europu u jednom zajedničkom tržištu masa naših agencija koje rade ustvari su vezane za agencije druge iz drugih zemalja i u ovom trenutku nitko nama, što ste i vi napomenuli ranije, ne može garantirat da već imamo takve agencije samo da ih ne vode naši ljudi ili barem ne u Hrvatskoj nego da se radi o nekakvoj nekakvoj drugoj zemlji. Smatram dakle da treba jedan pravilnik koji će reći koji je doseg tih agencija obzirom na broj zaposlenika i na uvjete u kojima one rade ovisno o kapitalu s kojim su ušle, a definitivno te agencije mogu pomoći i internet booking, internet agencije, iako se cijelo vrijeme pokušava napraviti razlika ipak su to dvije veoma bliske stvari. imate gostiju koji žele prije nego što dođu na odmor imati sve riješeno do zadnjeg minuta isplanirano, kupljene karte preko interneta, rezervacije izleta i sve drugo, a imate goste koji sjednu u auto, dođu i traže prvu agenciju na koju naiđu putem da im da da im da ili proda neki paket. Prema tome, što se tiče konkurencije u prodaji nekih većih aranžmana mislim da one nemaju takvu moć da bi bile ozbiljna konkurencija, a u krajnjem slučaju i da jesu konkurencija drugim agencijama, zašto ne bi bile. Ima mladih ljudi koji imaju nove ideje, a dakle u ovom području ono što je potrebno osim našeg mora, sunca i obale, što je još uvijek nama glavni izvor prihoda, još uvijek je najljepše u Europi, su definitivno i neka zbivanja koja privlače ljude iz cijeloga svijeta. Tako da ja smatram da je ovaj potez dobar, sigurno će trebat neki pravilnici koji će definirati koji koji je doseg i koja su prava određenih agencija. Vi možete imati brodogradilište da se neko zove, ali nije svejedno da li je to brodogradilište Uljanik koji može raditi svjetske brodove koji se rijetko mogu raditi zbog tehnike ili je to malo brodogradilište koje radi samo pasare a obadva su brodogradilišta. Tu se postavilo i pitanje, da ne kažem prevare, ustvari možemo reći prevare preko takvog nuđenja usluga ali je ta rasprava bila i danas prijepodne. U bilo kojem radu internet agencije uvijek imate opasnost da li kupujete nešto preko e-Baya, Amazona ili nešto drugo. U tom smislu smatram da bi Ministarstvo turizma i inspektorat već i sada radi na tome, već i sada se kontroliraju oglasi koji se nalaze na internetu. Naročito se gleda da li ti oglasi koji se nalaze odgovaraju onome što se nudi ili da li iza tih oglasa ne stoji ponuda koja je definirana. Tako da bi možda trebalo na stranicama takvih agencija, kao što ima onaj isto znak za kvalitetu, stavljati definitivno možda nekakav znak državnog ureda koji kaže da je to certificirana agencija koja nije baš nepoznata i tko zna u kojoj zemlji se ona nalazi. U tom smislu dakle mi dajemo podršku ovome zakonu, smatramo da je dakle jedna promjena i jedan veći zamah uključivanja mladih ljudi kroz samozapošljavanje nužno potreban. Turizam je grana koja je takva da u njoj ima mjesta za agencije profila veoma različitih, kao što je netko prije spominjao obitelji sa djecom i tako, do zabave mladih, avanturističkog, putovanja sa ruksakom i mislim da se i u tom smislu ovdje može naći mjesto za svakoga, a prostora za povećanje naše zarade na temelju turizma definitivno još ima jako puno. U tom smislu mi dajemo podršku ovom zakonu i nadamo se da će ova sezona opravdati. Jedino bih se još možda osvrnuo na činjenicu da bi nakon sezone trebali vidjet koji je bio doprinos tih agencija. Već je veljača, dok … nek bude treći mjesec, mi smo malo već prekasno, a da bi se u ovoj sezoni u potpunosti vidio koji je doprinos tih agencija. Turistička nekakva predbilježba i rad je počeo malo ranije tako da ova sezona možda neće biti prava koja će reći jer već je malo kasno. Mislim čak i ministar već na nekim sajmovima koji su već počeli za iznajmljivanje. Još jednom, mislim da su potrebe nužne i mi dajemo podršku ovom zakonu. Hvala. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Miroslav Tuđman, izvolite. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. U svezi ovoga što je kolega Boljunčić govorio o normiranju toga edukacijskog programa, programa, odnosno znanja za voditelja poslovnice turističke, zapravo imamo dva problema. S jedne strane što je stvarno potrebno, da li je to potrebno normirati. Prvo, s jedne strane jedna od tih normi je da treba imati SSS što danas već 90% ljudi ima, pa prema tome uopće pitanje da tako nešto treba postavljat. A s druge strane, kad pogledate malo ovaj članak 22. on je diskriminatoran u odnosu na strance koji trebaju to imati. Stranci trebaju znati samo hrvatski u dovoljnoj mjeri da se mogu sporazumijevati i da imaju odabran stalni boravak u Republici Hrvatskoj. Prema tome, to je već jedna neravnopravnost u odnosu, ne moraju imati ne moraju imati taj položeni ispit, stručni ispit ili kako se to već zove, koji se odnose na hrvatske građane. Prema tome, to je već sama diskriminacija. s druge pak strane ja nisam zato da se neke stvari definiraju zakonom, stvari koje će tržište po logici stvari uređivati. Ako će agencija imati lošega voditelja ona neće biti uspješna. Prema tome, to će se na taj način riješiti. Uzmite jedan drugi primjer, ako imate restoran sa lošim kuharom pa neće dolaziti gosti u taj restoran više od jedanput. Prema tome, neke stvari se rješavaju po logici nekakvih drugih odnosa, a mi sve želimo normirati do zadnjega detalja. Tako da mislim da ovo treba usuglasiti u onom smjeru kako ste i vi govorili. Hvala. Odgovor kolega Boljunčić, izvolite. **Boljunčić, Valter (IDS)** Hvala. Dakle, za sada postoji to pravilo da se ima položen tečaj za voditelja agencije. A što se tiče stranih agencija mislim da već u ovom trenutku dio našeg tržišta u veoma velikoj mjeri drže strane agencije, odnosno dosta naših agencija u bookingu se obraća stranim agencijama koje onda to prodaju, a ta nekad zarada njihova bude i do 30 pa i više posto. Tako da u svakom slučaju … …/Upadica Tuđman, ne čuje

Kod toga treba voditi računa da tu bude zaista lojalna konkurencija, a ja tvrdim da nisu u istom položaju. Jer ponavljam, agencije koje su sad postojeće koje imaju svoje urede, koje plaćaju najmove itd. nisu u istoj situaciji kao agencija koja se iz svog doma. Mogu se složiti sa onim što ste rekli oko škole i oko staža. Tako je, ispada da studenti koji su i radili u turizmu, radili na istim poslovima možda moraju čekati, napuniti dakle dvije godine radnog staža ili radnog iskustva da bi radili u takvim agencijama i to je nešto o čemu bi se dalo zaista razgovarati i staviti u zakon da zaista nije možda čak upitno da mogu takve agencije voditi i osobe bez radnog iskustva pod uvjetom da imaju odgovarajuću spremu, odnosno znanja koja su potrebna i kompetencije koje su potrebne za obavljanje tog posla. Hvala.

Velike agencije imaju na internetu ponudu koja je sigurno bolja zato što imaju ugovore sa, na veći broj ljudi sa firmama izvana i sigurno mogu ponuditi bolje uvjete nego manje. Tako da je teško očekivati da će neka manja agencija sada preuzeti cijeli booking nekoj većoj agenciji sa te strane. Nelojalna konkurencija. Dakle, mislim ovi koji imaju do dva zaposlenika rade u svom Domu i izloženi su isključivo pitanju na internetu. Ja mislim da nisu tolika velika opasnost tim većim agencijama koji to isto na internetu, dakle rade. dakle rade. U stvari vjerojatno bi u zaposlenje uzeli možda te ljude koji će to probati sami si sada raditi. Znači mislim internetska kupnja, internetsko iznajmljivanje je uvijek podložno …/Govornik se ne razumije./… Znači da imate neku prevaru. Zato kažem mislim da bi bilo dobro da ministarstvo razmisli koji su uvjeti i bilo bi dobro da se na tim stranicama stavi zaštita kao kad imate plaćanja preko interneta di imate da li je ova stranica pod nekakvom zaštitom dakle toga plaćanja. Hvala. Hvala i vama. Nastavljamo sa raspravom. U ime kluba HDZ-a Branka Juričev-Martinčev. Izvolite. **Juričev-Martinčev, poštovani predstavnici predlagatelja, Ministarstva turizma, kolegice i kolege. Ja bih odmah na samom početku osvrnula se kako kaže kolega Boljunčić iz IDS-a da klub njihov podržava turizam, pa time podržava i ovaj zakon. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava razvoj turizma, međutim protivi se svemu onome što ide na štetu turizma i kvalitete u turizmu. Znamo da je osnovni razlog donošenja ovog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu je donošenje nedavnog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave kojim se nakon gotovo 15 godina ukinuo Državni inspektorat i od tada sve ono što je vezano za kontrolu i nadzor od 1. siječnja ostalo u zraku. Jedno smo izbrisali, evo o drugome tek pričamo. Tek danas počinjemo priču i to u hitnom postupku o poslovima koji će kontrolirati turistička inspekcija, a to je već davno sve, sav taj nadzor nad pružanjem usluga u turizmu trebalo i raditi. Upozoravali smo da kod pružanja usluga u turizmu nadzor nad pružanjem neregistriranih usluga nije propisan. Naime, to će raditi Ministarstvo financija, točnije Carinska uprava dok će Ministarstvo turizma i Turistička inspekcija biti nadležna samo za rad suprotno izdanim rješenjima. Specijalizacijom i sužavanjem nadležnosti sve češće će inspektor za utvrđeni prekršaj biti nenadležan što znači da će odlaziti iz objekta polovično obavljenog posla, a dok svoj dopis uputi onima nadležnima nepravilnost neće moći ni utvrditi. Ipak moramo reći da postoje i odredbe koje podržavamo, a to su one koje olakšavaju rad naših turističkih djelatnika. Čuli smo već prema ovom Zakonu više ne treba ishoditi rješenja za pružanje usluga iznajmljivanja plovila i smještaja gostiju na plovilima. Ovim zakonom također se briše obvezni uvjet za voditelja poslovnice da ima dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima. Međutim, ovakva izmjena može omogućiti samo zapošljavanje, ali moramo paziti da ne bi došlo do marginaliziranja neophodnih znanja i stručnosti i dovođenje u pitanje struke. Daleko bi bilo prihvatljivije da osoba ima bar dvije godine radnog iskustva kao što nam predlaže Hrvatska udruga putničkih agencija, a imamo i uloženi amandman Odbora za turizam. Također ovim Zakonom turistička agencija koja neposredno pruža usluge putniku putem interneta usluge može pružati i u prostoru stambene namjene i tu treba biti jako oprezan. Koliko god želimo da ova izmjena omogući samozapošljavanje, ne smijemo zaboraviti gosta, zaštitu tog potrošača i ravnopravnost tržišnog natjecanja. Ovom bi se mogli stvoriti nelojalna konkurencija u odnosu na turističke agencije koje posluju u poslovnom prostoru, a znamo što sve to donosi od plaćanje najma, poslovne cijene struje, vode, odvodnje i zatim neadekvatnog osiguranja putnika i naplate poslovnih aktivnosti a veliki problem nam je i nedovoljni broj inspektora za provođenje kontrole poslovanja i nadzor takvih agencija. Trenutno čuli smo imamo oko tisuću turističkih agencija koje zapošljavaju oko 4 tisuće ljudi i generiraju oko 2 milijarde eura prometa. Poslovanje tih agencija kao ni posao ljudi koji u njima rade ne bi smjeli ni na koji način biti ugroženi. Treba znati da ove agencije zastupaju i prodaju uz hotelske i slične kapacitete i sve one u privatnom smještaju. Naime, privatni smještaj ne izlazi sam na tržište i prodaje svoje kapacitete već posredstvom upravo putničkih agencija privatni iznajmljivači čine 35% ukupno ostvarenih noćenja, oko 20 milijuna noćenja i smještaj oko 2,7 milijuna gostiju i zato je iznimno važno da te turističke agencije posreduju kvalitetno jer šteta koja može nastati lošim posredovanjem je nešto nepovratno što utječe na rejting i percepciju slike o RH kao destinaciji kvalitetne usluge a težimo biti među 20 vodećih u svijetu. I dok samo ministarstvo najavljuje pripremu potpuno novog ovog zakona koji je zapeo upravo na internetskim putničkim turističkim agencijama, sad na mala vrata po hitnom postupku ga uvlačimo. Tako netko bez poslovnog prostora, bez imovine, preko interneta a danas to možemo i mobitelom može zapošljavati koliko god želi osoba, može zakupljivati, puniti hotele, apartmane, primati akontacije uplate novac i nakon odrađene sezone nestati. I time kao što je to tipična hrvatska priča dovesti brojne tvrtke koje su poslovale s takvom turističkom agencijom u dugovanja, ovrhe, radnika ostaviti bez posla i Takve je slučajeve treba spriječiti i bar donekle ograničiti takvu prodaju propisujući dodatne uvjete, tako npr. da Internet agencija može pružati usluge iz stambenog prostora ako u njemu ima prebivalište voditelj poslovnice i da takva agencija može zaposliti najviše jednu osobu. Jedno i drugo smo već čuli. Treba dati poticaj mladima i samozapošljavanju ali bi ih trebalo dodatno limitirati. Što je s početnim kapitalom i garancijom sa kojom se ulazi u takav posao, trebalo bi ih limitirati brojem gostiju, noćenja, ostvarenim prometom a i vremenom poslovanja npr. prve dvije godine a nakon toga zahtijevati registraciju turističke agencije u poslovnom prostoru sa svim obvezama koje imaju one agencije koje sada posluju. Svi s ponosom kažemo da je turizam naša najvažnija gospodarska grana, mi iz Dalmacije da je Dalmacija naša najveća turistička regija zato s posebnom pažnjom bodrimo rad Ministarstva turizma. Donošenjem strategije razvoja turizma nešto ovako slično nije bilo navedeno i svi smo je izglasali. Odakle ovakav preokret i to je pitanje na koje bi trebalo ministarstvo odgovoriti. Upravo Ministarstvo turizma je nadležno za realizaciju glavnog cilja hrvatskog turizma a to je da nas uvede među 20 vodećih destinacija podizanjem kvalitete, pružanjem usluga u ugostiteljstvu i turizmu koje planira postići na način predviđen ovim zakonom i za svega 35 djelatnika turističke inspekcije. Npr. u našoj županiji Šibensko-kninskoj gdje posluje oko 164 agencije do sada a prema ovom možemo očekivati još toliko ima svega jedan turistički inspektor uz brojne brojne ležajeve koje ćemo kasnije čuti. Ne znam kako će on moći kontrolirati i ovakve agencije. Ovim izmjenama zakona još više se otvara mogućnost rada i onima bez prostora, bez staža i iskustva. Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegice Juričev, odlično ste vi to ovaj detektirali i s pravom upozoravamo na nedostatke godine, sredinom godine donijeli strategiju razvoja turizma do 2020.a već smo 1.1.odustali od iste podizanjem stope PDV-a od 13% prekršili smo mjeru 6 i povećali fiskalnu presiju hrvatskom turizmu i dugoročno ga učinili nekonkurentnim u okruženju što god vam tko govori. I naravno onda dolaze ovakve izmjene po meni vrlo opasne jer jednostavno je nerazumljivo da ćemo imati agencije iz trosjeda, iz kreveta, imate računalo i vi se želite samo zaposliti i vi radite, vi ste na tržištu a znamo kako već danas funkcionira recimo rad sa mnogim agencijama koje već dugo i funkcioniraju, mnoge i zablokiraju znači gosta koji treba doći, on ne dođe, znate tko snosi trošak onaj privatni iznajmljivač, ne može mu nitko utjerati ono što je trebao platiti kao onaj tko je bio posrednik gosta i onog koji iznajmljuje jer je sustav neuređen do kraja. Kad se to radi sa stranom agencijama vi ćete dobiti svoj novac za ono što vam je agencija blokirala, oni imaju uređeni sustav, putem suda utvrde što se desilo i dobivate svoj novac. Mi nažalost nismo spremni za to i onda idemo sa ovim najlakšim rješenjima, idemo se samo zapošljavati i sad ćemo okupiti oko sebe 20-tak svojih susjeda, imam računalo i idemo blokirati, tko će se tu naplaćivati, gdje su uopće osiguranja, gdje to tko može uopće shvatiti ozbiljno. Ja bih volio da to uspije ali znajući kako to danas funkcionira nadam se samo najbolje da ni ne kažem čime. **Batinić, Milorad Hvala lijepo. Pa kolega Boriću, evo jedna situacija, sad ste me ponukali da to kažem za kolege koji ne dolaze iz takvih krajeva i ne znaju što je to biti privatni iznajmljivač i što sve, kakve troškove može snositi agencija i privatni iznajmljivač, jedna crtica koji je na svom vaučeru imao obavezan smještaj u objektu s pogledom na more i bio je smješten 20m od mora ali je ispred imao veliki bor i sa balkona nije vidio vidio to, slikao je,proboravio tri tjedna uredno u Hrvatskoj, vratio se u svoju zemlju,napisao reklamaciju i dobio povrat sredstava zajedno sa troškovima i svim mogućim ostalim dodatnim troškovima. Pitam se od koga će on kada je u pitanju Internetska jedna agencija koja nemani početnog kapitala ni bilo što to sve potraživati? Milorad (HNS)** Jasen Mesić, replika. **Mesić, Jasen (HDZ)** Uvažena kolegice pa vidi se iz vašeg govora da imate praktičnog iskustva vezano za takve stvari ali mi je drago da ste se pozvali na strateške dokumente. Činjenica je da smo ovdje u Hrvatskom saboru prihvatili jednoglasno Strategiju razvoja turizma, da smo vrlo da smo je ocijenili pozitivnom, da smo na neki način očekivali da će ona proizvesti upravo onakve dokumente koji bi išli za ostvarenjem onoga što strategija propisuje. Između ostalog promovira izvrsnost. Nisam baš siguran da gosti bolje platežne moći će upravo tražiti ovakve agencije koje posluju u sobi, u garaži eventualno s jednim zaposlenim nego da će tražiti nešto organiziraniju i bolju … to je jedan strateški Drugi to je u suprotnosti sa strategijama Ministarstva znanosti i obrazovanja koja upravo potiče povećani broj visokoobrazovanih ljudi specijaliziranih upravo za potrebe određene grane gospodarstva pa tako i turizma. Treće, nije u skladu sa Strategijom gospodarskog … /Govornik udaljen od mikrofona ne razumije se./ … koji opet propisuje što veću školovanost onih koji koriste kulturnu baštinu u turističke svrhe i promoviraju putem turističke baštine u turističke svrhe. Tako da na taj način mi je zapravo nejasno što je zakonodavac želio ovim postići. A s druge strane otvorio je niz opasnosti za koje su čak i određene kolege koje su prije govorili ukazali jer što jer što mene tjera da plaćam tri visokoobrazovana turistička djelatnika da sjede u agenciji gdje plaćam najam prostora ako sve to mogu napraviti u mojoj garaži, zatvorim i tu agenciju i napraviti u svojoj garaži eventualno sa još jednim koji će me doći mjesečno dvije tisuće kuna jeftinije. Hvala lijepo. Pa upravu ste kolega Jasen. Zadatak i strategija Ministarstva turizma je uvesti Hrvatsku među 20 vodećih destinacija svijeta. Što se tiče samozapošljavanja i rješavanja broja nezaposlenih to je zadatak nekog drugog ministarstva, a Ministarstvo turizma ne trpi nikakva učenja jer greške će nas skupo stajati, a svi s ponosom govorimo o rezultatima turističkih sezona. Da se ne bi dogodilo da nakon godine dana se uhvatimo za glavu sa minusom na području i noćenja i broja dolazaka a time i prihoda. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Igor ČEšek. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Pomoćnici ministra, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega moram izraziti žaljenje što jedan ovakav prijedlog zakona ne ide u dva čitanja, a svi smo se praktički složili čak i kolega Rilje iz kluba SDP-a da bi trebao ići u dva čitanja. Ali isto tako moram izraziti žaljenje što već mjesecima nismo vidjeli u Hrvatskom saboru ministra turizma, dakle ministra strateške grane RH, ministra grane u koju se svi zaklinjemo i molimo Boga da svaka sezona bude bolja od one prethodne. No međutim ono što moram pohvaliti, a pohvalili smo i u raspravi je Strategija razvoja hrvatskog turizma. Kada je donošena strategija klub HDSSB-a je zdušno podržao takvu strategiju kao jednu od prvih strategija koje su uopće donošene u ovom Hrvatskom saboru u ovom sazivu i bili smo presretni zbog te strategije. I dozvolite mi molim vas da iščitam samo jedan mali dio te strategije koju evo ja inače i u svoje osobno ime i pohvaljujem. Dakle, između ostalog napravljena je određena analiza korisnika turističkih usluga upravo u toj Strategiji razvoja hrvatskog turizma i ta analiza dijeli potrošački segment na 8 grupa to su mladi ljudi od 18 do 24 godine, onda Dinks odnosno parovi s dvostrukim primanjima bez djece, obitelj to je segment koji uključuje one s mlađom djecom do 7 godina starosti i obitelji sa starijom djecom. Također jedna grupa je Empty nesters ili radno aktivni ljudi čija su djeca napustila roditeljski dom i žive samostalno. Zlatna dob to su umirovljenici bez većih zdravstvenih problema 65 i više godina starosti. ove grupe spadaju specijalizirani organizatori poslovnih putovanja. Između ostalog jedan dio strategije pojašnjava i koji su ciljevi Strategije razvoja hrvatskog turizma pa tako se napominje da je to obnova i rekonstrukcija postojećih hotelskih kapaciteta u iznosu oko 825 milijuna eura, ulaganje u male obiteljske hotele i pansione. Ulaganje se bazira na nekakvoj cifri od 295 milijuna eura, ulaganje u male ploveće hotele 110 milijuna eura, ulaganje u kamp ponudu 400 milijuna eura, ulaganje u smještaj u kućanstvima 700 milijuna eura, ulaganje u luke nautičkog turizma 552 milijuna eura, ulaganje u novostvorene turističke atrakcije vrijednost 210 milijuna eura. I ono što praktički na samom kraju Strategije razvoja hrvatskoj turizma piše razvoj ljudskih potencijala. Primjerenost kvalitete ljudskih potencijala odnosno posjedovanje suvremenih znanja i praktičkih vještina osnovni je element isporuke kvalitetne turističke usluge i unapređenja konkurentnosti hrvatskog turizma. Brze i sve intenzivnije promjene u tržišno-poslovnom okruženju i razvoju novih tehnologija zahtijevaju nova znanja, a napose raznovrsne praktične vještine potrebne za učinkovito obavljanje izvršnih i upravljačkih procesa u turizmu. Hrvatsko turističko gospodarstvo s razvojem turizma imat će rastuće potrebe za kvalitetnim izvršnim i upravljačkim kadrovima. Također paralelno sa razvojem malog i srednjeg poduzetništva u turizmu raste i potreba unosa novih znanja u ovaj segment turističkog gospodarstva. S obzirom na to da sustav formalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj nije u dovoljnoj mjeri prilagođen potrebama turističkog gospodarstva i sustava turističkih organizacija obrazovanja u funkciji razvoja ljudskih potencijala u turizmu valja strukturirati kao zajedničku odgovornost države, poslodavaca i lokalne zajednice. Dakle, ovo je samo dio strategije koju smo mi podržali, strategija je donesena, Hrvatski sabor je prihvatio strategiju, nije prošlo niti mjesec dana i kreću reklame Hrvatske turističke zajednice. U reklami Hrvatske turističke zajednice vidimo more, kamen, sol, sunce, sve je to dio hrvatskog turizma naravno kontinentalni dio se praktički zaboravio. Mislim da su bile par sličica ako se ako se ne varam Zagreba, nitko nije ni spomenuo ni Gorski kotar ni Liku, ni Slavoniju ni Baranju. Baranja je prošle godine imala izuzetne rezultate što se tiče noćenja. Mislim da je imala oko 20 tisuća noćenja. Samo 30 tisuća posjeta je bilo Kopačkom ritu, grad Osijek je posjetilo 90 tisuća ljudi, odnosno ostvareno je 90 tisuća noćenja. Nije se niti 10 sekundi u tom reklamnom spotu posvetilo kontinentalnom turizmu. Slavonija i Baranja nije dobila niti jednu sekundu. Namjerno sam vam pročitao dio strategije koja se odnosi na razvoj ljudskih potencijala. Namjerno jer doći ću kada budem prešao u obrazlaganje ovoga Zakona doći ću do te točke. Između ostalog i Odbor za turizam Hrvatskoga sabora je održao tematsku sjednicu 12. lipnja 2013. godine. Također smo na tom odboru zajedno usuglasili stavove i iznijeli sljedeće činjenice da u Hrvatskoj postoji 1000 putničkih agencija koje zapošljavaju oko 4 tisuće ljudi što smo već čuli tokom ove rasprave. Isto tako smo naglasili da turistička agencija i turoperatori imaju puno veću moć utjecaja na potražnju nego bilo koji drugi posrednici i nedvojbeno utječu na formiranje ukusa, motiva, želja pa i potreba turističke klijentele. Stoga se s razlogom turističke agencije i turoperatori ističu kao najvažniji pokretači suvremenog turizma. Isto tako Odbor za turizam u Hrvatskom saboru je donio preporuke po mom mišljenju odlične preporuke. Taj Odbor je preporučio Ministarstvu turizma da pristupi temeljitoj reformi postojeće legislative s naglaskom na povećanju kvalitete pružanja usluge, zaštiti potrošača i jačanju uloge domaćih receptivnih turističkih agencija. I to prije svega kroz izmjene i dopune Zakona o pružanju usluga u turizmu i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ili kroz izradu potpuno novih zakona. Promjene postojećeg zakona o pružanju usluga u turizmu trebale bi djelovati u pravcu poticanja izvrsnosti u poslovanju turističkih agencija kao najboljeg načina zaštite potrošača i podizanja kvalitete pružanja usluga. Pri tome valja posvetiti posebnu pažnju na poticanju zapošljavanja kvalificiranih osoba, sustavu polaganja stručnog ispita i obvezi cjeloživotnog obrazovanja. Dakle, preporuka Odbora za turizam upućena ka Ministarstvu turizma je da bi trebalo obratiti pažnju na zapošljavanje potpuno kvalificiranih osoba. To je preporuka Odbora za turizam. Isto tako strategija razvoja hrvatskog turizma govori o zapošljavanju visoko kvalificiranih kadra u turizmu. S ovim prijedlogom zakona bojim se da nećemo uspjeti zaposliti visoko kvalificirane kadrove. Zašto? Prije svega ukidamo obvezu ukidamo obvezu zapošljavanja ljudi sa radnim iskustvom. Dakle sam prijedlog zakona nam kaže brisanje jednog od uvjeta za obavljanje poslova voditelja poslovnice i to uvjeta da ima dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji. Mi sada tu odluku brišemo. Pokazala se opet, po ne znam koji put kako ova kukuriku Vlada nema sinergiju između ministarstava. Zašto? Ako se ova odluka briše u zakonu koji spada u djelokrug Ministarstva turizma zašto nije učinjeno bar na način da ministar rada gospodin Mrsić načini to da polaznici stručnog osposobljavanja bez osnivanja radnog odnosa nemaju uvjet rada dvije godine. Dakle, oni kada bi završili sa stručnim osposobljavanjem bili bi u prilici raditi na takvim radnim mjestima, nego imaju samo godinu dana i obično praksa je pokazala kada istekne ta godina dana poslodavac ih šutne nogom. Dakle, i ovdje je pokazano, Vlada djeluje kao jedan raštimani orkestar. I sada sljedeća točka ovoga Zakona da iznimno turistička agencija koja neposredno pruža usluge putnika putem interneta usluge može pružati i u prostoru stambene namjene jer je isto ocjenjeno ograničavajućim kako za samozapošljavanje, prvenstveno zbog troškova iznajmljivanja poslovnog prostora a ujedno omogućava razvoj novih vrsta turističkih usluga i proizvoda prema novo prepoznatim interesima putnika gostiju. Kakve su to nove turističke usluge? Ja to ne mogu iščitati iz ovog zakona. Jer ako nekome praktički dozvoljava da otvori putničku agenciju sve pohvale razmišljanjima da bi moglo doći do samozapošljavanja. I tu apsolutno Klub HDSSB-a takvu jednu inicijativu mora podržati naravno. Ali otvaranje putničkih agencija u svome stanu na petom katu u nekakvim uvjetima pitaj Boga kakvi su to uvjeti mi ne možemo podržati. Jer tko će kontrolirati te putničke agencije. Postoje određeni rizici od poslovanja sa takvim agencijama. I praktički na kraju mogu reći da Ministarstvo turizma je dalo jedan izvrstan light motiv Vinku Brešanu da napravi jednu novu komediju na ovu temu. Bila bi izvrsna komedija a može i poslušati moj savjet, odnosno light bi mogao biti nekakva putnička agencija u Makarskoj i ja dolazim kao putnik turist i želim otići na vrh Sv. Juraj na Biokovo. I nazovem tu putničku agenciju preko interneta i zahtijevam jer vidim da su najpovoljniji i nudi mi put na Sv. Juru za 100 kuna. I sada će on nazvati nekakvog svog halo Šime jel ti slobodan onaj tamić da odvezeš mi gosta na Sv. Juru. Dakle, može doći do ovakvih slučajeva. Smatram da niste dovoljno razradili ovaj zakon, zbog toga će Klub HDSSB-a biti suzdržan a i bilo bi najbolje da ide u dva čitanja. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. dobro ste obrazložili stav Kluba HDSSB-a i ja bih cijelo ovo vaše izlaganje sveo u jednu metaforičku rečenicu ili naslov, to su bespuća turističke zbiljnosti ili neozbiljnosti ove Vlade. Naime, upravo ste o tome i govorili. Ono kad ste govorili o turističkoj strategiji ili Strategiji razvoja turizma zaista su bila vrlo, vrlo ozbiljna pravila, načela koja propisuje ta strategija. A ovaj zakon zapravo derogira tu ozbiljnost i ono što je predviđeno Turističkom strategijom Republike Hrvatske. Mislim da je ovaj zakon zapravo nastavak ovog prvog zakona o zapošljavanju za 1600 kuna. Sad su ti dečki i djevojke izišli i nemaju posla na biroima, leže, stoje, kako god hoćete, na tablama, papirima zavoda za zapošljavanje i evo sad barem u Dalmaciji, većinom a ima i u Slavoniji, prilike da si osnuju agenciju, a zapravo iza toga se krije novi krah i propast i ponovno upisivanje na zavod za zapošljavanje. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Grubišiću i vama hvala praktički na nadopuni moje rasprave. Da, strategija je vrlo važan dokument i svi smo ga smatrali važnim dokumentom. Zato smo ga praktički jednoglasno i podržali. Međutim, kada vidimo da nije prošla ni godina dana od donošenja strategije, mi sa zakonskim prijedlozima idemo u apsolutno krivom smjeru. Ma nema nitko ništa protiv da mlada osoba koja završi fakultet turističkog ili hotelijerskog smjera, da se samozaposli u turizmu. Dao Bog da je što više takvih. Ali što će se dogoditi ako putničke agencije budu otvarali ljudi koji nisu kompetentni, koji nisu obrazovani. To je osnovno pitanje koje u ovom zakonu nema odgovora. To je problem. Da li će nam rejting hrvatskog turizma porast ili eventualno može drastično pasti. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Dražen Đurović, replika. Izvolite. Kad ste spomenuli ovo pitanje dvogodišnjeg radnog iskustva, zaista je pitanje, vrlo je malo djelatnosti i vrlo je malo fakulteta gdje vi danas možete sa završenim fakultetom bez ikakvog radnog staža otvorit neku vrstu samostalne djelatnosti. Zaista je malo tih sektora. Dakle, ja isto mislim manje-više naš nekakav društveni princip da ljudi nakon završenog fakulteta nemaju mogućnost otvorit neku samostalnu djelatnost, bez obzira bilo to da je završio Poljoprivredni fakultet, da li je završio turizam, ekonomiju, pravo, menadžment ili ne znam što. Dakle u pravilu postoje raznorazni regulatorni mehanizmi u sektorima, raznorazni sustavi koji to onemogućuju, dakle moraš imat nekoliko godina radnog iskustva, položit da li nekakav državni ispit, da li ste još nekakve licence i dovodite da li je taj sustav dobar. O tome se može razgovarat zaista, možda bi bilo bolje da mi u raznim drugim sektorima otvorimo mogućnost i kažemo da, zaista, vi ste završili fakultet koji traje 4 ili 5 godina i taj vaš fakultet ima neku vrijednost. Kao što bi se sad recimo moglo steći iz ovog prijedloga da ćemo reći evo vi ljudi vi ste koji ste završili taj turistički menadžment i tome slično, mi priznajemo vrijednost vašeg fakulteta i vaše kompetencije da samostalno počnete obavljat jednu zahtjevnu zahtjevnu i za ovo društvo vrlo profitabilnu djelatnost ili reći ne, i vi se uklopite u shemu koja vrijedi manje-više za sve druge i izvolite se na neki način licencirat, izvolite imat nekoliko godina radnog staža i Možda i ovaj model može bit onda i primjer pa hajmo razmislit pa otvorit i u nekim drugim strukama mogućnosti, kao što smo razgovarali za poljoprivrednu apoteku sa Poljoprivrednim fakultetom ju se ne može otvoriti bez radnog staža, licence i ostalo, primjerice. Hvala. Odgovor, kolega Češek. **Češek, Igor (HDSSB)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Đuroviću, vi ste govorili o nekakvim regulatornim elementima. Trebalo bi onda za svaku struku preispitat te regulatorne elemente. Dakle, kao što sam rekao… … /Upadica se ne razumije./ Ja otvorim internet agenciju za pružanje pravnih usluga i davanje pravnih savjeta, o pravu nemam pojma, nisam pravnik, ali mogu otvorit agenciju za pružanje pravnih usluga. Ili ću zaposlit pravnika. Ili ću zaposlit pravnika. Ali ne mogu otvorit Poljoprivrednu ljekarnu i vući 50 kg mineralnog gnojiva ili stočne hrane na svojim leđima dok nemam radnog iskustva. Ali mogu otvorit putničku agenciju, internet putničku agenciju. Meni ovo stvarno nema logike, dakle ili sve ili ništa, pa negdje se moramo naći. Ne možemo u jednom dijelu, to se sad konkretno odnosi na turizam u koji se svi zaklinjemo da je to strateška grana razvoja Hrvatske, praktički otvorit vrata bilo kome da otvori turističku agenciju. A opet onda u poljoprivredi ili u pravu ili ekonomiji debelo ograničavamo nešto nekome. ispit za voditelja, a možda bi ministarstvo moglo razmisliti da ovisno o nivou stručne spreme da možda za srednju se traži, a za visoku ne. Druga stvar, činjenica je sljedeća, dakle u zadnje vrijeme veoma se gleda, mi na našem fakultetu imamo tako pa u dvije smjene šest poduzetničkih inkubatora i na drugima ima Ministarstvo znanosti, obrta dalo je novac i studenti četvrte godine već polako počinju otvarati svoje neke male firme koje im rade u prostorima na fakultetu. Takve su firme za … Europske unije plan i analiza ako su ekonomisti. Znači na tome se radi, da ne ispadne da se ne radi na tome. I definitivno sigurno postoji interes Ministarstva turizma da nešto slično radi i sa onim obrazovnim institucijama koje se bave s tim područjem. Internet je jedna problematika koju smo danas ranije čuli, ali tko više danas avionske karte kupuje u agenciji, mislim kupuju se na internetu. Znači opasnost prevare postoji, ail zato je Ministarstvo tu koje može dati uvjete, koje se može kontrolirat. Prije smo čuli zar neće otvorit agenciju prijatelj u garaži pa će pozvati još jednoga pa će napravit nešto. Pa to se desilo. Steve Jobs i Vozniack su u garaži napravili Apple. Znači, nije baš ako krene iz garaže da to ništa ne vrijedi. Pitanje je da se te agencije kontroliraju. Vidjeli smo koliko se skupljaju naročito mladi preko različitih, dakle face grupa itd. Sigurno će možda neke agencije gdje rade mlađi ljudi možda skupiti nekakve vidove ugostiteljstva koje možda velike agencije ne rade. Ali još jednom napominjem, ovo se pretvara kao da sad će velike agencije ostati bez posla. A one rade 99% svoga isto na netu, internetom prodaju u suradnji sa drugim agencijama. Ovo je samo šansa da potencijalno možda uz neke dodatne osigurače što se tiče obrazovanja i dakle uvjeta za kontroliranje rada, da se na neki način da jedan poticaj tom radu ljudi koji možda ne mogu naći posao. Hvala. **Batinić, Milorad Kolega Boljunčić, Steve Jobs je predstavljao sebe kad je pokretao biznis, nije predstavljao djelomično Ameriku. Putničke Internet agencije predstavljaju na jedan dobar način i cjelokupnu našu Republiku Hrvatsku. To je jedna razlika koju ja vidim između Steve Jobsa i ovih putničkih agencija. dakle Steve Jobs ako nije imao dobar proizvod nije nitko rekao Amerika je loša. Ali šta će onaj putnik, turist koji dođe iz Njemačke, Francuske, Engleske, Poljske, Švicarske reći o Hrvatskoj ako mu netko pruži lošu uslugu? Dakle, te putničke agencije svoj prvi kontakt koji taj turist ostvaruje sa Republikom Hrvatskom, ostvaruje ih upravo preko tih putničkih agencija. Dakle, ako je tomu tako onda bar nekakvim pravilnikom propisat da onaj tko otvara tu putničku agenciju mora imati nekakvu višu stručnu spremu ili visoku stručnu spremu jer čemu nam onda služe fakulteti. Onda je naš obrazovni sustav totalno krivo percipiran, odnosno totalno krivo ustrojen. Hvala. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Da razgovarali smo malo u replikama o tome kako otvaramo mogućnost u turističkoj sferi zapravo otvaranja eto tako tih agencija za početak malih. Možda netko izraste kako reče kolega Boljunčić u neku veću agenciju zavisno od poslovanja i od inventivnosti u snalažljivosti u tome. Pa može netko ponuditi i razmjenu mladih pa ne znam ni ja, ima tih način kako mladi ljudi mogu doći putem inventivnosti do nekih rezultata. No evo imamo mi primjera da i u drugim strukama, na primjer direktor državnog poduzeća Đuro Đaković u većinskom vlasništvu države je osnovao isto jednostavni

lavandom i drugim ljekovitim biljkama itd. Vrlo zanimljivo. Znači vjerujući u svoj program u Đuri Đakoviću on je otvorio još jedan jednostavni d.o.o. valjda kako bi se osigurao u slučaju nekakvih nepogoda u Đuri Đakoviću. Pa evo to je jedan primjer kako i drugi ljudi razmišljaju o, poput evo Vlade u u otvaranju novih radnih mjesta u turističkim agencijama. Upravo u tim razmišljanjima koja bi se upravo kako sam rekao zvala bespuća turističke neozbiljnosti ili pak možda ozbiljnosti je donešena ova odluka kojim se zapravo nastavlja ovaj put,

agencijama raditi kako biste putem vaše inventivnosti i silnoga mjesta među turističkim, ima puno praznog mjesta i hoda, zaradili svoju kunu, dolar, dinar, euro, kako god hoćete. Kaže kolegica iz HDZ-a da je na području Šibensko-kninske županije 164 agencije i da će biti najvjerojatnije putem ovog zakona koji i unapređuje turističku djelatnost, koji Pa ja ne znam da li ima mjesnih odbora u Šibensko-kninskoj županiji koliko će biti i već sad koliko ima turističkih agencija kamoli kad ih još, možda nema ni kuća toliko koliko će biti agencija. Svaka će kuća biti turistička, svaka će kuća u Šibensko-kninskoj županiji putem interneta ako oni koji imaju širokopojasni Internet, neki i nemaju dakle tamo negdje u blizini Knina i nema širokopojasnog interneta. To znam jer čovjek mi se mora na brdo popeti kao bi dobio mobitelom tamo u Strmici. u Strmici. Dakle, imam jednog tamo prijatelja, dakle a kamoli Internet to nema ni blizu. Dakle, svaka će kuća u Šibensko-kninskoj županiji ali i u ostalim imati imati turističku agenciju u kojoj će jedna osoba punoljetna otići možda usjeći malo drva negdje u šumu, šušnja nakupiti, a kad se netko javi na mail onda će ga netko sin ili netko zvati neki se Hans javio šta da mu napišem pa će dijete onda odgovoriti putem maila. Tako ćemo mi imati te silne turističke agencije od kojih će zaista doći do rizika u poslovanju, a u svezi ukupnog stanja u turizmu. I što ćemo mi zapravo dobiti? Hoće li biti više koristi ili štete za hrvatski turizam? Ja nisam govorio o tome da ne treba kompeticija među agencijama. U svakom slučaju treba i dobro je da ima, neka cvjeta tisuću cvjetova kako kažu Kinezi pa da onda među tih tisuću cvjetova opstane onaj koji je najbolji, najinventivniji, najradišniji, koji su koji su radoholičari itd., koji imaju mogućnosti da imaju dobre prevoditelje, da imaju dobre vodiče turističke, da imaju, da nabave dobre kapetane na plovilima itd. koji će pokazati sve čari sve čari naše domovine kako one na moru tako i one na rijeci Savi i na rijeci Dravi i Dunavu počevši od povijesnog, religijskog, lovnog, avanturističkog, kulturnog, gastronomskog i športskoga turizma što sve Hrvatska može pružiti osim kako netko reče ovdje danas osim sunca i mora. Može pružiti puno, puno toga. Ima puno nepoznatih činjenica koje se mogu putem te ingenioznosti i inventivnost kako reče Boljunčić iskoristiti upravo u turističke svrhe. I sad čovjek dođe u dvojbu hoće li glasati ili ne za ovaj zakon nakon svih ovih činjenica koje sam izrekao i nekako i za i za činjenice i upozorenja što može donijeti ovaj zakon u smislu nevjerodostojnosti u Hrvatskoj turističkoj ponudi. Može donijeti puno više štete poglavito na stranim tržištima nego li koristi i sad ćemo imati, ove godine ćemo imati puno, puno agencija a na godinu sve ove koje sad postoje i ove nove možda neće imati posla jer će neki svojom neke debilnošću poslovanja upropastiti i ono što smo dosada stekli putem renomiranih turističkih agencija. O tome govorim. Dakle, gledajmo ovako i na dalje. Gledajmo ne sljedeću godinu turističku nego onu 2016. Spominjali smo ovdje i one agencije koje su eto kako reće moj kolega Đurović u kojem su u kriminalu i korupciji, pretvorbi i privatizaciji prestale raditi ili su u vrlo teškom poslovnom stanju Atlas, General turist, Adriatika net, znamo tko ima sve prste u njima, znamo mi to sve tko ima prste. Sad neću navoditi ovdje jer nije prilika jer nije ni mjesto, ne razgovaramo o privatizaciji i pretvorbi. Tko će ako kaže kolegica iz HDZ-a da ima samo jedan turistički inspektor u Šibensko-kninskoj županiji, najvjerojatnije tako i u Zadarskoj županiji možda dva ima, evo to je malo veća županija pa možda ima dva, ima dva, dva evo vidite, u Splitskoj eto, tako se prema jugu povećava broj inspektora i tko će kontrolirati tolike silne agencije i njihovo poslovanje i tko će odgovarati za one štete koje budu nanešene a putem neostvarivanja bookinga kako se to voli reći, uknjižbe, knjiženja gostiju, možemo hrvatski to prevesti. Tko će to odgovarati, inspektor? Agencija, onaj tko izdaje krevet, onaj cimer frei, ja ne znam ja ne znam jer to kod nas nije dovoljno zakonski regulirano, samo otvaramo agencije, ajmo zaposliti, pa što će on raditi, hoće li imati dovoljno, pa Hrvatska ima dva puta manje gostiju i noćenja nego li i dva puta manju turističku zaradu od Beča, koji ima 14 milijardi eura godišnjih prihoda od turizma a Hrvatska 7, jedan grad poput Beča ima dva puta veću i posjetu turističku i noćenja turističkih i veću veću zaradu dva puta od RH. I sad ćemo mi raspodijeliti na stotine agencija taj kolačić koji eto mi imamo tih sedam milijardi, još nismo dosegnuli turistički promet od one Jugoslavije bivše, bivše, 2008.smo dosegnuli, poslije stagniramo, eto. Prema tome, ne bi htio više govoriti o turizmu jer ja sam iz Slavonije jel ja ne znam ništa o tome, mi smo tamo zapostavljeni što se tiče turizma iako bi bilo dobro da se ova hrvatska država napokon okrene i čarima i mogućnostima koje Slavonija, Srijem i Baranja pružaju u tome smislu i to govorim u svim onim segmentima o kojima sam o turizmu govorio dakle i onom lovnom i avanturističkom i religijskom i povijesnom i mnogim drugim neotkrivenim vrednotama turističkim Slavonije, Srijema i Baranje, mnogim ali nekome to nije cilj. Kad pogledamo raspodjelu u Ministarstvu turizma, sredstava koja se ulažu za promidžbu, onda vidite da je taj odnos 96:4% za morsku, pa ne treba nam za sunce i more oglasi, pa to se zna i vidi, to cijeli svijet zna, pa dajmo za ono što se ne zna, a to je upravo ovaj neotkriveni naš Slavonski raj. Valjda će biti ove agencije kad budu novoosnovane i po Slavoniji, valjda će one otkriti napokon, to očekujemo da će te agencije niknuti kao gljive poslije kiše i u Dalmaciji i u Slavoniji i u Zagorju i svuda na sve strane. Danas gledam Dobro jutro Hrvatska jutros kad sam se brijao i gledam dva Korejanca u Zadru, dvoje je došlo da iskoristiti svojih medenih sedam dana, dvoje mladih ljudi iz Koreje da provedu sedam dana u Zadru i to je vijest koja ide na HRT. To je vijest To je vijest dana, čak dvoje Korejanaca u Zadru, strašno. Dakle, kako je rekao kolega

Pa kolega Grubišiću drago mi je da me tako s pažnjom slušate, istina je jer Šibensko-kninska županija broji do sada 164 putničke agencije. Kada to uspoređujete sa brojem mjesnih odbora ne ne bi vam replicirala ali sa brojem kuća to je nedopustivo. Naime, naša županija je u 2013.dovela 450 tisuća gostiju. Ako to podijelite sa 164 agencije znači da svaka od njih u prosjeku je dovela 2700 gostiju što nije mala brojka. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolegice Juričev ja znam za uzlet Šibenske županije. Ona je najviše tijekom 2013.godine, da kažem napravila najveći turistički pomak ali zahvaljujući tome što je u gradu Šibeniku i okolici organiziran veliki broj kulturnih i drugih manifestacija. Znamo svi o festivalu djeteta i to i zbog medijske zbog medijske dakle, medijskog oglašavanja u svezi svih tih manifestacija. Ja bih vas zamolio ako možete, možda ćemo i skupa otići potražiti koliko Beč ima pa da vidimo koliko je njihov učinak ako je vaš učinak u Šibensko-kninskoj županiji 2500 gostiju po jednoj agenciji, možda je u Beču to 25 tisuća pa onda ćemo vidjeti tu efikasnost ili učinkovitost tih agencija. Iduća replika, poštovani kolega Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Grubišić pa ja se slažem s vama da postoji doista bojazan koja ukazuje na moguću zlouporabu ovog prijedloga zakona od strane onih koji će osnivati agencije koje mogu biti osnovane i negdje izvan Hrvatske i raditi u Hrvatskoj. Sada smo u EU dakle moguće je da netko prijavi rad te agencije da bude negdje izvan Hrvatske i da radi u Hrvatskoj i u konačnici da dođe u pitanje naplata svih naplata svih sredstava koja su vezana uz korištenje turističkih usluga prije svega smještajnih usluga itd. Dakle sasvim je jasno da postoji jedan rizik, rizik poslovanja i trebalo bi osnažiti mehanizme kontrole koji bi morali doći do toga tko kako gdje i kako zarađuje temeljem ovog zakona po pitanju novih turističkih agencija. No otvorili ste pitanje turističkog smještaja, otvorili ste pitanje turističkih sezona činjenica da nismo još dosegnuli 2008.godinu koja je bila najbolja po pokazateljima koliko je uprihodovano od turizma u RH. a dok god mi budemo u Hrvatskoj brojali i dok nam god budu brojke noćenja dolazaka i odlazaka važne to će značiti da se mi ne bavimo u suštini pravim turizmom, to znači da mi ne znamo što je zarada u turizmu. Ja se slažem s vama jedan Beč zarađuje više nego cijela Hrvatska, jedan Pariz da ne govorim koliko puta više, jedan Prag zarađuje više nego Hrvatska, Prag. Dakle riječ je o tome da očigledan da smo mi krivo fokusirani. Centar turizma je pojedinac čovjek osoba koja provodi određene usluge i sve one ljepote koje su prisutne u zemlji koja je nositelj te aktivnosti kao što je Hrvatska.

Beč nema mora, Prag nema mora, Pariz nije na moru, on ima Seinu, ovaj ima Vltavu, Beč ima Dunav i to lijepi smeđi Dunav a zarađuju tolike novce, znači da je to nešto drugo u pitanju nekakav sadržaj koji postoji u tom Beču osim povijesti koja je značajna. Ali iz vašeg prvog dijela replike bih rekao da vi aludirate na tome da se čak poveća broj inspektora u turizmu što nije baš ni to dobro, ni to nije sjajno jer bi to iziskivalo povećanje broja inspektora a novo zapošljavanje u tom da ne kažem administrativno upravno državnom sektoru nije poželjno. E sada kako riješiti? Ovaj zakon bi zapravo opterećivao inspektorat po svemu što donosi. Iduća replika poštovani Igor Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Grubišić meni je uvijek zanimljivo a zapravo što se više u ovom Saboru čovjek poziva na narod i domovinu to više taj isti narod tretira kao totalnog kretena. Vi vrlo često u svojim raspravama pa tako i u ovoj navodite neke primjere nekih ljudi koji su potpuno nesposobni išta raditi koji će čuvati ovce pa će se onda neki Hans javiti pa će on upropastiti ugled Hrvatske i onda na temelju toga zapravo donosite zaključke o tome kako ne bi trebalo nikakve zakone donositi nego moramo uspostaviti državu koja je i mama i tata i pokrovitelj i skrbnik tim našim sugrađankama i sugrađanima koje tretirate kao maloumne, kao idiote pozivajući se istovremeno na njih i njihovu dobrobit. Mladim ljudima u ovoj zemlji koji uglavnom nisu takvi kako ih vi opisujete treba dati šansu da rade da otvaraju firme da pokreću start up projekte i koja je razlika iskreno rečeno između dvije godine tobožnjeg iskustva u nekoj isto tako može biti trećerazrednoj, petorazrednoj agenciji gdje su kuhali kavu i iznosili smeće i nekoga tko će pokrenuti svoj posao i na ovaj način na koji mu to ovaj zakon omogućava. I završavam s time, jedan od temelja poslovanja na internetu i općeg suvremenog poslovanja su iskustva prethodnih korisnika, dakle ljudi koji su generacija koja je navikla svoje poslove obavljati na internetu. Jedan od ključnih elemenata je analiza iskustava prijašnjih korisnika koja su dostupna za razne djelatnosti za razne grane za razne web stranice i za razne situacije dostupna su bilo na samoj stranici bilo na nekim stranicama koje ocjenjuju turističku ponudu itd. i na eBay-u imate svi svoje i u svim takvim situacijama imate svoje dosjee zapravo. I svi oni koji se budu tako ponašali nakon prve loše kritike pa neće više nitko s njima raditi i točka. Kolega Kolman, teško mi je zapamtiti vaše prezime kada je hrvatsko. Dakle KOlman vi upotrebljavate vrlo teške riječi, dakle od onog pokreta U ime obitelji kojeg ste nazvali prljavi pokret do toga da ja ili kako ste već rekli, spominjali narod kao kretene. To su teške riječi i teške kvalifikacije odnosno diskvalifikacije. Ako vi mislite da je rad na internetu jedino ono što je potrebno za turističku agenciju i iskustvo u znanju rada na internetu jedino što je potrebno za rad u turističkoj u turističkoj agenciji onda ja ne znam tko je ono što ste vi rekli. Dakle malo ste ishitreni u vašoj replici, a osim toga s obzirom na način govora i dikciju možda i više od toga od ishitrenosti. **Stazić, vi imate problema s memorijom i u pamćenju nekih prezimena koja ne završavaju na ić to je vaš problem. A sada dobijate opomenu. Povreda Poslovnika Igor Kolman. osobnu uvredu, čak i po nacionalnoj osnovi iako ja sam Hrvat i moj, što nije uopće važno, ali ću vam reći, kolega Grubišiću moja familija je u Hrvatskoj dulje nego vaša, Kolega Kolman nema, nema povrede Poslovnika kada je izrečena disciplinska mjera, nema povrede Poslovnika, ne možete se javiti. Idemo dalje. Zadnja replika Ante Jerolimov. Kolega Grubišiću, evo mogu se složiti sa dosta vaših navoda, ali u jednom ste rekli da, i govorili ste o prevelikom broju agencija, da li je to štetno, da li je to korisno, mislim ako se osnaži u mehanizme kontrole i kaznenih odredbi i sve što slijedi s time da to ne može biti nikako štetno. Iz kojeg razloga vam to kažem? Vi morate znati da je popunjenost u manjim mjestima kod nas u Dalmaciji negdje na razini 40 dana popunjenosti u privatnom smještaju i da su to uglavnom mali apartmani rascjepkani i da oni nisu interesantni velikim agencijama. Upravo zbog toga vidim priliku da će se mladi ljudi, ali ne samo mladi ljudi nego svi oni koji se u tom poslu osjećaju sposobni da zarade sigurno prihvatiti njega i da će vrlo dobro zaraditi. Jer znajući da je jedan apartman negdje oko 100 eura pa puta 60 dana da je to 600 eura, pa nekih 50-ak takvih apartmana tijekom sezone da se iznajmi da je to uz proviziju od 10 do 20% praktički godišnja plaća na razini Republike Hrvatske. Pa mislim da nemate bojazni samo u te stvari treba kontrolirati i ne dopustiti nekakve malverzacije. A bilo je govora i na 5. katu ili na 6. katu, mislim da se to neće događati, da su ljudi itekako svjesni, da ljudi i dočekuju te goste i da ih vode upravo u privatni smještaj. popunjuju sezonu ali događa nam se da je bolje i to nego da nam strane agencije posreduju i da strane agencije ostvaruju iznose, tu proviziju van Hrvatske. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolega Jerolimov, s obzirom na ovakvu situaciju u kojoj je evo rasprava krenula, ja ću samo reći dvije riječi, daj Bože na ovu vašu repliku. Završno obraćanje zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić. **Ivičić, Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo zastupnici, hvala na vrlo konstruktivnoj raspravi i evo dozvolite da se ukratko samo osvrnem na neka pitanja koja su tu otvorena. Kao prvo želio bih reći da Internet agencije već postoje u našem zakonu u članku 20. stavak 2. dakle to nije novina ali bilo je rečeno da one mogu poslovati u poslovnom prostoru. Ovdje je dodatak taj da mogu poslovati i u stambenom prostoru. Ja bih ponovio riječi predsjednika saborskog Odbora za turizam da ne treba očekivati da će 120 ljudi raditi u jednome stanu. Ovo je zaista motiv ovoga je bilo. Mi smo zadnja dva mjeseca dobili 50-ak pisama mladih nezaposlenih ljudi visoke stručne spreme, uglavnom ekonomskog smjera koji imaju nekog iskustva u turizmu jer žive u krajevima uz more, neka neformalna iskustva, dakle radili su nešto u agencijama. htjeli smo na taj način njima koji po dvije godine čekaju na Zavodu za zapošljavanje priliku koju ne mogu dobiti zapravo jer agencije ne zapošljavaju baš potaknuti njihovim prijedlozima da jednostavno pokušaju ući u taj poduzetnički prostor na jedan primjeren način kada budu, a oni koji budu uspjeli, koji će moći proširiti na 3, 4 ili 10 zaposlenika morati će naravno poštovati druge dijelove zakona. Mislim da je tu ovaj predloženi amandman Odbora za turizam vrlo jasno stavio nekakva osiguranja i ograničenja i da je tu vrlo jasno rečeno zapravo da se tu radi o samozapošljavanju. Najveći su …/Govornik se ne razumije./… projekti gotovo u svijetu krenuli karikirano rečeno iz garaže, sada ne mislimo ali znamo kada kažemo garažu na šta zapravo mislimo. Vrlo je važno ono što vidim dio zastupnika se referirao na sigurnost ono što je možda vrlo bitno na sigurnost gostiju, sigurnost plaćanja. jednaki propisi se primjenjuju na ove agencije i na sve ostale agencije. To je propisano člankom 18, za svaki aranžman mora se uplatiti jamčevina. Člankom 19. turistička agencija dužna je sa osiguravateljskom kućom sklopiti ugovor o osiguranju …/Govornik se ne razumije./… dakle ništa se tu u tom smislu ne mijenja niti se gost na bilo koji način dovodi u rizičniji položaj ili u manje siguran položaj u odnosu na ostale agencije koji imaju walking prostore, ulazak sa ulice ili koji imaju 50 zaposlenih. Podsjetiti ću nažalost na jedan slučaj koji se dogodio prije dvije godine, jedna od najstarijih agencija u Hrvatskoj 90 godina stara imala je najbolje prostore u svim gradovima Hrvatske, ona nažalost više ne radi. imati prostor na ulici ili na dobrom mjestu nije jamstvo koje štiti gosta, to je dio jednog imiđa ali jamstva se zapravo postižu ovim propisima u člancima 18. i 19. Ove su izmjene također na tragu i same strategije razvoja turizma jer je jedna od glavnih smjernica je poticanje konkurentnosti. Na ovaj način mi ne mislimo da ćemo učiniti čudo u turizmu dozvoljavajući da netko otvori Internet agenciju sa dva zaposlena. Ali smatramo da stvaramo prostora za malo zdrave konkurencije. to je zapravo bio cilj. Ne može netko tko samog sebe zaposli ugroziti nekog tko ima 20 zaposlenih ili 30 ili netko tko radi 80 godina. Budimo realni mislim da je to otprilike tako. Možda netko će od njih uspjeti, netko neće u životu je to tako ali to se dešava i sa onima koji su etablirani, koji posluju već 50-ak godina na tržištu. Svi voditelji poslovnica imali su prije obavezu imati dvije godine staža i ispit, nažalost ni to ih nije spasilo od možda lošeg poslovanja. Predlažemo da se staž zamijeni iskustvom, iskustvo se može steći radom, neki je kolega spomenuo da se u staž ubraja i ono kad netko kuha kavu. Međutim, željeli smo zaista pružit, otvorit mogućnost mladima da uđu u taj poduzetnički prostor, nije garancija a će uspjet ali ovo je jedna prilika da ne moraju imati milijun ili 2 eura da bi se upustili u taj prostor. I završno, sukladno zaključku Odbora za turizam kojem sam prisustvovao, u ime predlagatelja prihvatili smo naravno prijedloge oba amandmana kojima se ograničava broj zaposlenih na dva i to na način da vlasnik agencije i poslovanja mora imat prebivalište u tom stanu da ne bi došlo do nekakvih zloporaba i ograničenje na dva djelatnika, od kojih osnivač interneta, dakle to sam rekao mora imat prebivalište i da se radni staž zamijeni sa radnim iskustvom. Sutra će Vlada raspravljati o tim amandmanima i vjerujem da ćemo u petak o tome glasovati. Hvala lijepa. **Stazić, Zahvaljujem. Imamo prijavljene tri replike. Prvo poštovani Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem se. Pa ipak nismo čuli značajnije obrazloženi način na koji se mislite zaštititi, odnosno kojim zakon štiti od zlouporaba nakon otvaranja ovakve agencije. Spomenuli ste da mora imat prebivalište na toj adresi. To je danas također vrlo lako izigravati. Mi znamo što je bilo sa biračkim popisima, znamo sve kako su se stvari odvijale, dakle moguća je i zlouporaba. Zlouporaba preko interneta je danas jedan od većih kriminala u svijetu. To su milijarde, milijarde eura i dolara, kriminala koji se odvija preko interneta. Ja jednostavno ne vjerujem da su mehanizmi koji su prisutni u ovom zakonu dovoljni da bi zaštitili sve one koji se bave turističkom djelatnošću, pogotovo pružanja ovih usluga koje su u ovom zakonu i jednostavno ne vidim efikasnog načina da bi se doista zabranile zloupotrebe, odnosno da bi se smanjilo na što moguću manju mjeru. Ja mislim da bi to doista trebalo malo ozbiljnije još jedanput promotrit, razmotrit. Govorite izjednačava se, ja se slažem da treba mladim ljudima dati šansu i da im treba dati mogućnosti i samozapošljavanja. Ali ovdje je riječ i o razlikama u odnosu na druge agencije i u temeljnom kapitalu i u prostorima. Dakle tu ipak imate neka jamstva da je riječ o ozbiljnom poduzetniku, međutim na ovaj način čini mi se da se ne davaju dovoljno jasna jamstva da je riječ o ozbiljnom poduzetništvu. Druga replika, Dražen Đurović. u tom sektoru, dakle ako vi pokazujete kao resor zaista takvu fleksibilnost da na ovaj način zakonskim izmjenama otvarate neki prostor zbog potreba tržišta rada, onda ja zaista ne mogu ništa drugo poručiti nego mladim ljudima nek počnu pisati o drugim resorima i drugim ministarstvima. Možda i oni pokažu jednaku agilnost kao vi u otvaranju prostora za privatnu inicijativu. Dakle, s obzirom da se to do sada nije dešavalo, možda i da Agrokor je nedavno objavio da imaju 16 000 pisama mladih ljudi koji su im poslali pisma i svoje životopise i da čekaju kod njih radno mjesto, da postoje u njihovoj bazi. Na zavodu za zapošljavanje imamo još puno veću bazu tih mladih ljudi koji čekaju ista takva rješenja svojih egzistencija. još jednom kažem, nije to načelno loše, ali je loše kada se događa izrazito neujednačeno zato što u drugim sektorima nemamo ovakva rješenja. Slično se dogodilo kod članstva u komori kad smo rekli evo Poljoprivredna komora ukidamo obvezno članstvo, a u svim drugim komorama ostaje obvezno članstvo. Ovaj model me na neki način podsjeća na taj događaj i onda kao jedan iskok u jednom segmentu koji je malo neuobičajen od one uobičajene prakse, iako kažem meni je simpatičan zato što zaista ja sam pristalica fleksibilizacije i znatnog olakšavanja zapošljavanja, olakšavanja otvaranja otvaranja radnih mjesta, međutim to nije praksa u ostalim resorima pa zato ovaj slučaj na neki način nas pomalo ovako i čudi i onda se pozivamo dal će bit zloporaba, neće bit i slično. Branka (HDZ)** Hvala lijepo. Pa poštovani zamjeniče ministra gospodin Ivičić, rekli ste sa internet turističkom agencijom bez poslovnog prostora ne stvara se nelojalna konkurencija u odnosu na one do sada registrirane. Kako ne, pa svaka ona turistička agencija, bila ona internet, trebala imati poslovni prostor, znači ili je trebao biti u najmu ili je postojeći svoj stambeni prostor trebao prenamijeniti. Za prenamjenu trebao je ishodovati izmjenu lokacijske dozvole pa onda izmjenu građevinske dozvole. Treba plaćati komunalnu naknadu skuplju, treba plaćati skuplju struju, vodu i ostalo, sve ostale komunalije. Kako onda nije to nelojalna konkurencija ovima koji će sad to moći u svom stambenom prostoru? Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.